Hildi Sverrisdóttur og Oddnýju G. Harðardóttur um að þau geti ekki sótt þingfundi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Pírata í Suðvest., Eva Sjöfn Helgadóttir, 1. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Suðurk., Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir,

Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosninguna og kjörgengi hennar og mælir nefndin einróma með staðfestingu kosningar Ágústu

Það hlýtur að vera eitthvað skrýtið við það ráðherravald að geta bara tekið sér það bessaleyfi að virða ekki lög og reglur og svara okkur hvernig hann túlkar það og hvernig honum þóknast að vinna í þessu máli. Það hlýtur að vera lágmarkskrafa

núna þegar við horfum upp á stóraukna verðbólgu og hækkandi vexti þá er varla komið eitt einasta stjórnarmál hingað inn í þingið sem lýtur með beinum hætti að heimilisbókhaldi fólks og fjölskyldna í landinu, að húsnæðismálum, að kjaramálum, að lífskjörum almennt. Ráðherrar tjá sig út og suður, þeir eru með digurbarkalegar yfirlýsingar um hitt og þetta, m.a. hvað þurfi að gera til að styðja betur við tekjulág og skuldug heimili, en svo kemur bara ekkert slíkt hérna inn í þingið. það hins vegar þannig að Samfylkingin og fleiri flokkar í stjórnarandstöðu hafa lagt fram fjölda þingmála sem lúta að nákvæmlega þessu, lífskjörum fólks, húsnæðismálum, skuldum heimilanna.

þetta á það sameiginlegt að við erum hérna að fást við ríkisstjórn sem er svifasein, andvaralaus. Í fyrsta lagi er það náttúrlega algjörlega óboðlegt að ríkisstjórn telji sig geta ákveðið hvað hún gerir og hvað ekki með þingsályktunartillögu sem allt þingið samþykkir.

vaxandi verðbólgu og hækkandi vöxtum sem ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa tekið undir og Framsóknarflokkurinn hefur stutt. Nú legg ég til að forseti setji þessi mál

Nú rétt í þessu voru Svíar að kynna mótvægisaðgerðir fyrir heimilin — Noregur, Bretland, Frakkland. Við vorum í nákvæmlega sömu stöðu fyrir tveimur árum síðan þar sem hvert landið á fætur öðru var á undan okkur í að grípa til mótvægisaðgerða vegna erfiðleika í efnahagslífinu og aftur ætlar ríkisstjórnin að vera eftir á. Það er algjör pólitísk ákvörðunarfælni til staðar. Það er talað um hitt og þetta en ekkert mál kemur hér inn í þingið og svo er ekki einu sinni vilji til að styðja þau þingmál sem koma vel útfærð frá stjórnarandstöðunni þegar tekið er mið af nákvæmlega þeim aðgerðum sem verið er að ráðast í í löndunum í kringum okkur. Erum við að fara að horfa upp á það að eftir tvo, þrjá, fjóra, kannski níu mánuði, eins og fyrir tveimur árum síðan, komi inn þingmál og þá komi aðgerðir þegar verðbólgan er komin hérna upp úr öllu valdi, þegar kjarasamningar blasa við? Hvar eru þingmálin frá ríkisstjórninni sem snúa að stöðunni í dag?

myndi ætla að ríkisstjórnin sinnti þeim verkefnum sem þingið afhendir henni, enda erum við lýðræði með þingbundinni stjórn.

en það virðist eiginlega gilda einu hvort um er að ræða beiðnir um skýrslur til ráðherra, samþykktar þingsályktunartillögur um einhver verkefni sem ráðherra er falið fyrir hönd þingsins að framkvæma í þágu almennings, aldraðra í því tilfelli sem hér er rætt, eða hvort um er að ræða það einfalda verkefni að framfylgja lögum. Ég sé eiginlega fyrir mér að við verðum kannski að færa þessi verkefni hingað inn í þingsal og tala vel og tala lengi í þeim málum sem þetta snýst um, vegna þess að það virðist ekkert gerast eftir að þing hefur sagt sitt orð með samþykkt mála og vísað þeim til framkvæmdarvaldsins. Þau hafa einfaldlega tilhneigingu til að andast þar. (Gripið fram

Herra forseti. Hv. þm. Guðmundur Ingi Kristinsson nefndi hér dæmi um eina af rosalega mörgum tillögum sem ekki hefur verið farið eftir,

lætur sig hafa það að hleypa í gegn einhverjum meinlausum málum frá stjórnarandstöðunni, svo mikil er lýðræðisástin. Það eru ekki gæði málanna. Það er ekki stuðningur við þau. Nei, þetta er einhver hausatalning. Hver flokkur fær eitt mál, max tvö mál við þinglok sem eru samþykkt og síðan ekkert gert með. Ég held við þurfum að taka þetta til skoðunar þegar kemur að næstu þinglokasamningum. Hér hefur verið nefnd þessi tillaga Flokks fólksins. Hvað með aðgerðir vegna rakaskemmda sem átti

ákveðnum vörnum t.d. gegn skyndilegri hækkun leigufjárhæðar. Þetta er ofboðslega mikilvægt núna þegar það er útlit fyrir að leiguverð fari að rjúka upp og elta fasteignaverð.

Húsaleigulagafrumvarpið var á þingmálaskrá og átti að koma hérna fram 31. janúar, ef ég man rétt. Það bólar ekkert á því. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt, bara upp á félagslegan stöðugleika og kjaraviðræðurnar sem fram undan eru,

Virðulegi forseti. Mér er náttúrlega sérstaklega umhugað um málefni heimilanna og stöðu þeirra á þessum erfiðu tímum í 6,2% verðbólgu.

áhrif verðbólgu á heimili úti í Evrópu þar sem engin verðtrygging er, eins og á náttúrlega aldrei að vera hjá siðmenntuðum þjóðum. Áhrif þessa munu kannski ekki koma fram strax á þessu ári en þau munu koma fram fljótlega eftir það. Það eitt að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni, sem ég mælti fyrir í síðustu viku fyrir hönd Ingu Sæland, myndi breyta alveg gríðarlega miklu, en það er ekki einu sinni hægt að gera það. Heimilin eiga greinilega bara að fá að sigla sinn sjó og láta skeika að sköpuðu, alveg eins og gert var eftir bankahrunið 2008. Það endaði með skelfingu sem margir hafa ekki enn og munu jafnvel aldrei ná sér af að fullu. Það má ekki endurtaka sig.

mögulega koma til móts við þarfir almennings í landinu. Þó að ráðherrar í ríkisstjórn séu verkstola þegar kemur að þessum nauðsynlegu verkefnum núna þegar verðbólgan er rúmlega 6%,

Ég skora á þingmenn að fylgja stjórnarskránni og fylgja eigin sannfæringu í þessum málum. Styðjum við góð verk, styðjum jafnvel við tillögur stjórnarandstöðu þegar kemur að nauðsynlegri aðstoð við almenning í landinu.

Virðulegi forseti. Ég kem hingað upp til að taka undir með öðrum þingmönnum sem þegar hafa talað og í samhengi við þá stóru mynd sem hér er verið að lýsa, hvort sem við erum að tala um vexti og verðbólgu í aðdraganda kjarasamninga eða önnur brýn mál sem varða almenning miklu og það held ég að hafi að gera með mál og frumvörp sem virðast nú ekki mikið vera að koma fram hjá nýrri ríkisstjórn en líka svör við fyrirspurnum.

Alþingi hefur samþykkt lög um að niðurgreiða sálfræðiþjónustu en það virðist heldur ekki duga til. Það er stundum eins og ríkisstjórnin hér, eins ágæt og hún er og eins fjölmenn og hún nú er, sé í reynd ekki mikið annað en bara einhver málstofa.

meira en við báðum um. Við báðum um lágmarkið svona til að byrja með. Nei, það var gefið í og samt er ekki búið að gera neitt. Það er ekki bara þannig að mál séu að deyja í nefnd, þau eru líka að deyja í ríkisstjórn og það er óásættanlegt.

Svíar voru rétt í þessu að kynna mótvægisaðgerð fyrir heimilin sem er ígildi 8 milljarða kr. pakka ef við setjum það í samhengi við tekjur íslensku þjóðarinnar. Ég auglýsi einfaldlega eftir þingmáli sem varðar stöðu almennings. Af hverju er ekki tekið mið af stöðunni í landinu í dag? Hvaða verðbólgumælingu er hæstv. ríkisstjórn að bíða eftir til að koma sér í gang? Eru það 7%, 8%, 9%? Í hvers konar umhverfi þarf að líta aðeins upp og taka mið af stöðunni í landinu í dag? Það hafa heyrst frá ráðherrum innan þessarar ríkisstjórnar alls konar hugmyndir um stuðning við heimilin. Það mætti halda að viðkomandi aðilar sitji ekki í hæstv. ríkisstjórn og hafi ekki vald til að leggja fram þingmál og koma í gegn aðgerðum. Þetta er ekkert annað en bara leikur að orðum. Hér þarf að koma eitthvert mál inn í þingið fyrir almenning í landinu.

og reyna að berja saman fjárlög til að klára það nú á löglegum tíma og vera eftir á með alla skapaða hluti? Hér er búið að nefna að Svíar séu farnir að grípa til aðgerða. Þeir eru m.a. að skoða álögur á bensín, sem hægt væri að fara í hér skjótt og vel.

bætur til illa settra heimila. Það er bara eitthvað sem við þurfum að gera ekki seinna en strax. Forseti. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Við tölum hérna um virðingu þingsins og við

sem gladdist svo ofboðslega mikið, fagnaði þeirri tilhugsun að það gæti komist til sálfræðings í fyrsta skipti. Og svo leyfir hæstv. fjármálaráðherra sér að fara í viðtal eftir þetta og segja að honum detti sko alls ekki í hug að greiða fyrir þetta.

en svarið átti að koma í síðustu viku. Við verðum að fara að sýna hér á hinu háa Alþingi að við getum unnið saman þvert á flokka með því að sýna hvert öðru virðingu. Það er eitt að vera í meiri hluta, annað er að kunna að vera í meiri hluta og kunna að vinna með minni hlutanum í því

Virðulegur forseti. Af því að ég kom hér áðan og talaði um úrræðaleysi ríkisstjórnarinnar þegar kemur að því að mæta fólkinu í landinu vegna erfiðs efnahagsástands þá finn ég mig knúna til að koma upp til að taka undir með þeim sem eru að ræða um störf þingsins og vinnubrögð. Þegar þingsályktunartillögur eru samþykktar af Alþingi þá virða ráðherrar í þessari ríkisstjórn það að vettugi. Þegar frumvörp eru samþykkt af Alþingi og gerð að lögum leyfa ráðherrar í ríkisstjórn sér að virða það líka að vettugi. Hvaða skilaboð eru það sem verið er að senda almenningi, vinnuveitendum okkar, að ráðherrar geti bara gert nákvæmlega það sem þeim sýnist óháð því hvað Alþingi fyrirskipar,

afgreitt þær út af borðinu í atkvæðagreiðslu. Ég tel að það þurfi ekki að hafa áhyggjur af þessu. Kenningin um hinn pólitíska ómöguleika var sett fram fyrir sjö árum síðan af hæstv. fjármálaráðherra. Ég held að hún hafi verið afsönnuð þegar

tóku þátt í sömu þjóðaröryggisstefnu og þau höfðu áður andmælt. Þannig að við skulum ekki hafa áhyggjur af því. Hér er þingið búið að samþykkja þingsályktunartillögur, margar í gegnum tíðina, og ríkisstjórn ber einfaldlega að fara eftir þeim. Allar kenningar um pólitískan ómöguleika eru úreltar.

Við erum með verðbólgu sem við höfum ekki séð núna í heilan áratug. Við erum með bensín á fleygiferð upp, við erum með matarverð á fleygiferð upp, við erum með húsnæðiskostnað á fleygiferð upp. Hér sitjum við bara róleg, bara pollróleg í okkar

Hæstv. forseti. Ég kem hér upp til að biðja forseta að taka lífsmörkin á ríkisstjórninni. Það er eins og það renni ekki blóðið á ráðherrabekknum. Fólk er reyndar mjög duglegt að skoða símana sína. Við erum náttúrlega flest frekar dugleg hér í salnum að gera það. Hvar er metnaðurinn? Hvar er pólitíkin í þessari ríkisstjórn. Hvernig á að setja þau verkefni á dagskrá sem mestu máli skipta? Það er lífskjarakreppa í allri Evrópu. Það eru allar ríkisstjórnir að grípa til viðeigandi aðgerða. Hér sitja menn og dúlla sér í símanum sínum, bíða þess að kjarasamningar losni. Og hvað ætla menn að gera þá?

sjálfsvígum. Hvað kom fram í svarinu? 54 aðgerðir eru í áætluninni, fimm þeirra hefur verið hrint í framkvæmd eða lokið. Þannig að jú, við megum alveg kvarta yfir því hvernig ríkisstjórnin fer með þær tillögur sem við fáum samþykktar hér í sal en þau eru nú ekkert mikið skárri með ýmis af sínum eigin málum, þjóðþrifamálum eins og að fækka sjálfsvígum, á sama tíma og andlegir erfiðleikar hafa sennilega aldrei verið meiri. Sjálfur lagði ég nýlega fram fyrirspurnir um hvernig gengi að framkvæma áætlun sem samþykkt var á Alþingi um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, sem er annar vágestur sem hefur aldeilis farið að knýja fastar á dyr á síðustu árum.

Forseti. Hæstv. umhverfisráðherra gaf nýlega út skýrslu og úttekt um stöðu og áskoranir í orkumálum með vísan til markmiða og áherslna stjórnvalda í loftslagsmálum. Markmiðið var að draga fram staðreyndir á grundvelli faglegra sjónarmiða og upplýsinga á sviði orkumála á aðgengilegu formi til upplýsingar fyrir stjórnvöld, hagaðila og almenning. En faglegu sjónarmiðin náðu ekki lengra en svo að höfundar grænbókarinnar leggja ekki neitt sjálfstætt mat á sviðsmyndir heldur eru sviðsmyndir skýrslunnar uppsettar af orkufyrirtækjum sem skiluðu inn útreiknuðum sviðsmyndum sem voru, afsakið slettuna, forseti, bara copypeistaðar inn í skýrsluna. Formaður hópsins sem vann grænbókina talar um að á næstu 18 árum þurfi að reisa ígildi fimm Kárahnjúkavirkjana á Íslandi. Stefnan er að stækka hagkerfið á ógnarhraða, keyra upp hagvöxtinn samhliða orkuskiptum. Á meðan aðrar þjóðir heims eru að breyta neysluvenjum, umbylta samgöngukerfum og aðlaga samfélag sitt að loftslagsbreytingum ætla íslensk stjórnvöld að nýta sér ferðina og nota orkuskiptin til að stækka stóriðjuna og keyra upp hagvöxtinn. Rödd náttúruverndar var í mýflugumynd við gerð skýrslunnar enda fengu náttúruverndarsamtök nánast engan tíma til að bregðast við, sem er mjög kunnuglegt stef, gefa þeim bara nægilega lítinn tíma til að bregðast við. Um hvað snýst seta hæstv. ráðherra í umhverfisráðuneytinu, ég bara spyr? Það er augljóslega ekki að vera rödd náttúruverndar. Hvaða arfleifð sá hæstv. ráðherra fyrir sér að skilja eftir skilja eftir sig þegar hann fer úr embætti? Ætlar hann að verða ráðherrann sem botnvirkjaði Ísland í þágu orkufyrirtækjanna og stóriðjunnar og nota loftslagsmálin sem skálkaskjól fyrir það? Eða ætlar ráðherra að gera eitthvað aðeins stærra? Það eru mér mikil vonbrigði ef þingflokkur Pírata ætlar að tala hér í fyrirsögnum og tala gegn aðgerðum okkar í loftslagsmálum. Ef einhver trúir því í eina sekúndu

og það gerum við með því að fara úr jarðefnaeldsneyti yfir í græna orku. Það er það sem við erum að gera ásamt ýmsu öðru. Það er án nokkurs vafa langstærsta aðgerðin.

80% af þessari orku fer í álver, kísilver og gagnaver. Þetta snýst ekkert um að við þurfum meiri orku. Þetta snýst um hvernig við forgangsröðum.

og við getum verið afskaplega stolt af því og það gerði ekki bara gott fyrir umhverfið. Það gerði ekki bara gott fyrir loftslagið. Það gerðu líka gott fyrir efnahagslífið og jók samkeppnisforskot okkar

Í desember biðu 738 börn eftir greiningu hjá Þroska- og hegðunarstöð. Hver var meðalbiðtími? Jú, 12–14 mánuðir. Þetta eru börn sem glíma við ADHD, börn með einhverfu, kvíða, hegðunarvanda og hver einasta vika sem líður án þess að börnin fái viðunandi þjónustu er einni viku of mikið. Það getur aftrað þroska þeirra og það er alvarlegt. Hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð ríkisins er tekið á móti börnum með mjög alvarlegar þroskaraskanir.

og síðan hæstv. ráðherra Ásmundur Einar Daðason tók við embætti barnamálaráðherra. Þetta er fyrst og fremst vegna þess að fjárveitingar og auðvitað starfsmannafjöldi er ekki í nokkru einasta samræmi við raunverulega þörf fyrir þjónustu. Við sjáum að vist- og meðferðarheimilum er lokað og reksturinn færður yfir til einkaaðila. Barnahús er löngu sprungið, segir forstjóri Barna- og fjölskyldustofu, og nú kemur betur og betur í ljós að farsældarfrumvarp hæstv. ráðherra er vanfjármagnað, ráðherra er vanfjármagnað, nema meiningin hafi alltaf verið að velta öllum byrðunum yfir á sveitarfélögin án þess að láta fjármagn fylgja. Nú hefur ríkisstjórnin samþykkt fjármálastefnu þar sem gert er ráð fyrir alveg gríðarlegu útgjaldaaðhaldi næstu árin þannig að svigrúmið til útgjaldaaukningar samkvæmt þeirri stefnu er mjög takmarkað. Þess vegna vil ég spyrja. Hve mikið af þessu svigrúmi verður notað til að bregðast við þessum löngum biðlistum og til að bregðast við vanfjármögnun nauðsynlegrar þjónustu við börn?

að til að taka á löngum biðlistum þarf vissulega fjármagn, en það er ekki einungis það sem vantar. Til að mynda hefur fjármagn verið aukið til Ráðgjafar- og greiningarstöðvar og það hefur verið aukið til Barnahúss. Það þarf að auka samtal á milli þeirra aðila sem veita þessa þjónustu vegna þess að oft og tíðum eru sömu sérfræðingarnir að vinna hjá fleiri en einum aðila sem þjónustar börn. Það þarf að mennta fleira starfsfólk sem að þessu kemur og það þarf að skýra alla ferla á milli þessara aðila.

og reiknum með að koma með umgjörð um hvernig við ætlum að taka á þessum þáttum annaðhvort í þessari viku eða næstu.

Hins vegar þarf að taka til endurskoðunar öll úrræði í málefnum barna. Í stjórnarsáttmála er rammað inn að þar ætlum við okkur að setja reglur eða löggjöf um hámarksbiðtíma eftir nauðsynlegri þjónustu.

þ.e. að ríkisstjórnin hafi ekki aukið fjármuni til þess, auðvitað hefur hún gert það. En það breytir því ekki að forstjóri Barna- og fjölskyldustofu hefur verið alveg skýr með það að Barnahús sé sprungið. Ferlar og fundir og blaðamannafundir hjálpa ekki börnum sem eru komin út í horn, börnum á biðlistum.

„Markmiðum um að bæta snemmtækan stuðning verður ekki náð án þess að biðlistum verði útrýmt en slíkt átak krefst aukinna fjárveitinga til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins.“ Þetta sagði umboðsmaður barna í fyrra og hún notaði orðið ámælisvert um skort á fullnægjandi fjármögnun stofnunarinnar. Hún benti á að eitthvert 80 milljóna einskiptisframlag væri ekki nándar nóg

Virðulegi forseti. Það er algjörlega ljóst að til þess að bregðast við í málefnum barna þá þarf aukið fjármagn. Það er hins vegar svo að það þarf fleiri þætti þar til. Þar nefndi ég sérstaklega Ráðgjafar- og greiningarstöðina vegna þess að þar höfum við verið að setja fjármagn sem ekki hefur nýst, m.a. vegna þess að að það er samtalsleysi á milli kerfa. Það er óskipulag á milli kerfa. Það eru ekki skýrir ferlar, fólk er að vinna á mörgum stöðum. Þetta ætlum við að taka saman núna og vinna á milli ráðherra.

Það er algerlega rammað inn í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar að við ætlum að gera það. Við erum að vinna eftir ákveðnu skipulagi sem var að byrja á grunninum, byrja á farsældarlöggjöfinni og innleiða hana og taka síðan þunga endann. Síðan þurfum við að endurskoða öll úrræði vegna þess að það er líka þannig að við eigum að geta notast við hagkvæmari úrræði fyrr til að lenda ekki í þessum þunga enda síðar meir og sú vinna er í gangi samhliða. Við ætlum okkur að taka á þessu og ég skal lofa hv. þingmanni því að ég mun gera allt sem ég get til þess.

Miðað við höfðatölu eigum við að líkindum heimsmet í fjölda þeirra sem glíma við alvarlegan kvíða og þunglyndi og fer fjöldi þeirra að því er virðist vaxandi frá ári til árs. Í ljósi þessa þarf engum að koma á óvart að heimsmetið nær einnig til fjölda ávísana á geðlyf af ýmsum toga, lyfja sem mörg hver valda erfiðum hliðarverkunum. Víst er að samfelldur tveggja ára Covid-drungi hefur hér gert illt sýnu verra og síðan er brostið á með óhugnanlegri innrás, styrjöld sem veldur alvarlegu hugarangri hér sem annars staðar. Biðlistar sérfræðinga og geðlækna hafa aldrei verið lengri og lengjast stöðugt. Eins og margoft hefur verið bent á, m.a. í þessum sal, verða lífsgæðastuðlar okkar aldrei bundnir eingöngu við krónur og aura. Viðvarandi vanlíðan þúsunda og tugþúsunda ungs fólks, eldra fólks, öryrkja og almennra borgara á Íslandi er grafalvarlegt vandamál sem okkur ber að horfast í augu við og grípa til aðgerða gegn, ekki einungis með því að slæva einkennin með lyfjaneyslu. Nú blasir við að fjöldi Covid-smitaðra hefur aldrei verið jafn mikill og einmitt nú. Dauðsföll á undanförnum sex mánuðum hafa verið hér næstum tvöfalt fleiri en dauðsföllin 18 mánuðina þar á undan af völdum heimsfaraldursins. Þessu til viðbótar er það svo stigvaxandi ofbeldi rússneskra stríðsmanna sem okkur berast fréttir af frá degi til dags og valda án nokkurs vafa þeim hópum sem hér um ræðir meiri vanlíðan en okkur órar fyrir. Er því ekki löngu tímabært, virðulegi forseti, að beina þeirri áskorun til hæstv. heilbrigðisráðherra að nú verði tafarlaust skipaður sérstakur starfshópur vel valinna sérfræðinga er taki þetta vandamál til gaumgæfilegrar rýningar með það fyrir augum að greina hinar raunverulegu rætur þessa grafalvarlega heilbrigðisvanda?

Við höfum brugðist við með sérstökum vöktunarhópum á því sviði. Hv. þingmaður kemur inn á að það væri þjóðráð að skipa starfshóp til að taka svolítið utan um þessa mynd og hver þróunin hefur verið.

fjöldamörgu góðu fólki. Í kjölfarið er þessi hópur, mjög víðtækur hópur, að vinna að aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum sem fylgir þessari stefnu sem er að sama skapi í takt við heilbrigðisstefnu til 2030. Þannig að já,

að opna á aðgerðir gegn þessum vanda.

í dýptina á þessu og greina það sem ekki hefur áður verið greint. Ég hef spurt marga, bæði sálfræðinga og geðlækna: Hver er skýringin á þessu undarlega, séríslenska geðheilbrigðisvandamáli?

vísindalega greiningu á hvað veldur þessu. Hvers vegna er staðan hér svona miklu alvarlegri en nokkurs staðar annars staðar og hvað gerum við? Þetta er ekki bara spurningin um hvað hendir mann heldur líka hvernig maður bregst við því sem hendir mann. Þannig að ég bið um djúpa, víðtæka rannsóknarskýrslu á nákvæmlega þessu.

Ég gríp þetta sem hv. þm. Jakob Frímann Magnússon kemur fram með um að fara í dýptina í vísindalega greiningu á því hvað er að gerast. Það er eitt sem ég ætla að leggja hér fram þessu málefni til stuðnings; það kann að vera að við þurfum að fara í dýpri greiningar á þessum vanda. vanda. Mögulega er þetta uppsafnaður vandi sem kemur til af því að við vorum of sein að bregðast við honum eða vera með úrræði til að bregðast við þessum

en það kann að vera að við þurfum að rannsaka frekar orsakirnar og undir það tek ég og ég mun taka þetta með mér úr þessari fyrirspurn hv. þingmanns.

Frú forseti. Við hljótum að fagna því þegar vel gengur hjá fyrirtækjum í samfélaginu en við hljótum líka að benda mjög einbeitt og hressilega á það þegar tölur úr uppgjörum gefa tilefni til. Sjávarútvegsfyrirtækið Brim hagnaðist um rúma 11 milljarða á síðasta ári. Fyrirtækið greiðir út arð upp á rúma 4 milljarða en greiðir 900 milljónir fyrir réttinn til að veiða fiskinn okkar allra. Síldarvinnslan hagnaðist líka um rúma 11 milljarða, greiðir 3,4 milljarða í arð en veiðigjöld fyrir að fá að veiða fiskinn okkar allra voru 500 milljónir. Það blasir við að það er ævintýraleg skekkja í þessum tölum. Hagnaðurinn er ánægjulegur en það hlutfall af hagnaði sem rennur til ríkisins í formi veiðigjalda er allt of lágt. Aðgöngumiðinn af auðlindinni kostar of lítið. Þetta er því miður gömul saga og ný og það væri frumleg sýn á raunveruleikann að búast við því að stefna þessarar ríkisstjórnar breytti miklu, ekki síst vegna þess að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins spilar í úrvalsdeild þegar kemur að því að pakka í vörn fyrir útgerðina. Eða hvað? Kannski leynist innan ríkisstjórnarinnar vonarglæta ef orðum fylgja efndir. Hæstv. viðskiptaráðherra vakti máls á því fyrir örfáum vikum að nú væru breyttar aðstæður í sjávarútvegi og tímabært að auka gjaldtöku. Hæstv. ráðherra notaði orðin ofsagróði og ofurhagnaður í þessu samhengi, ofsagróði og ofurhagnaður. Ráðherra sagði jafnframt að þingflokkur Framsóknar væri allur þessarar skoðunar. Þetta þýðir kristalklárt að það er meiri hluti í þinginu fyrir því að hækka veiðigjöld, jafnvel þótt hinir ríkisstjórnarflokkarnir hafi ekki tekið undir þetta. Og hvert verður þá framhaldið? Ætlar ráðherra að standa við stóru orðin, fylgja þeim eftir eins og alvöru forystufólk gerir og sjá til þess að meirihlutavilji þingsins ráði óháð ríkisstjórnarviljanum og þjóðin fái hærra og réttlátara gjald fyrir auðlindina? Ætlar hæstv. ráðherra að beita sér fyrir því?

hann kemur inn á mjög mikilvægt málefni í samfélagi okkar, þ.e. hvernig við skiptum þessum auðæfum og hvernig við höfum réttláta gjaldtöku.

er að færri koma að vinnslu og öðru slíku og hagnaðurinn og arðsemin hefur verið að aukast gríðarlega. Það er mín skoðun að það þurfi að fara betur yfir þessi mál. Við þurfum að skoða það þegar ákveðnar atvinnugreinar eru farnar að skila gríðarlegum hagnaði og ég tel að það sé vilji þeirra sjálfra að skila samfélagi sínu meiri arði. Ég tel að það sé eðlilegt og sanngjarnt gagnvart samfélaginu að gera það. Það á ekki bara við um þessa atvinnugrein, ég nefndi bankakerfið um daginn, það á líka við um bankakerfið. Mér finnst mjög ljóst hversu framfarasinnuð þessi ríkisstjórn er sem ég sit í og það kæmi mér ekkert á óvart að við myndum koma ykkur á óvart. Frú forseti. Það kæmi mér ekkert á óvart að við kæmum ykkur kannski á óvart. — Þau verða nú eiginlega ekkert mikið óljósari svörin. Það var óskaplega skýrt spurt og skautað nokkuð hressilega í kringum, svo sem eins og hæstv. ráðherra hættir stundum til. Spurningin er einföld. Það liggur fyrir þingmeirihluti fyrir því að hækka veiðigjöld. Þessi þingmeirihluti er alveg skýr. Nú er spurningin: Ætlar hæstv. ráðherra að beita sér fyrir því að sá þingmeirihluti komi skýrt fram, óháð vilja ríkisstjórnarinnar,

að þeir sem gætu greitt meira myndu greiða meira. Ætlar hæstv. ráðherrann að tryggja að þingmeirihlutinn ráði þessu?

Frú forseti. Eftir þyrnirósarblund íslenskra stjórnvalda síðustu áratugina gagnvart íslenskum landbúnaði og einbeittan vilja til niðurbrotsstarfsemi þeirrar greinar með síauknum innflutningi á verksmiðjuframleiddum matvælum er lúta langtum lægri kröfum en þau íslensku þegar kemur að eftirliti með gæðum og uppruna sem og lækkun eða afnámi innflutningstolla, svo ég tali nú ekki um það tollasvindl sem hefur viðgengist í allt of langan tíma, ætti í dag að vera kýrskýrt fyrir öllum hversu mikilvægt það er fyrir eyju í Norður-Atlantshafi að vera eins sjálfstæð og mögulegt er þegar kemur að innlendri grunnmatvælaframleiðslu, hvort sem um ræðir kornrækt, kjötrækt, ávaxta- eða grænmetisrækt, því matur er jú undirstaða þess að hér á landi þrífist líf. Ef núverandi ríkisstjórn ákveður nú að vakna af þessum væra blundi þá spyr ég hæstv. ráðherra hvort hún hafi áætlanir um aðgerðir til að vernda og efla íslenska grunnmatvælaframleiðslu og ef svo er, hvernig ætlar hún að koma því í framkvæmd? Hefur hæstv. ráðherra hug á að nota vald sitt til að herða innflutningslög og -tolla til að skapa meira jafnvægi og eðlilegra samkeppnissvið milli innlendra og erlendra matvælaframleiðenda?

þar fari í raun og veru mikilvægasta stjórntæki stjórnvalda til að hafa áhrif á það í hvaða átt innlendur landbúnaður þróast. Það liggur fyrir að þessir samningar verða endurskoðaðir að nýju á næsta ári, 2023. Við þá endurskoðun munum við leggja áherslu á það fyrst og fremst að tryggja fæðuöryggi á Íslandi með því að efla innlenda landbúnaðarframleiðslu.

Þar er farið heildstætt yfir vinnu nýhafins kjörtímabils við setningu matvælastefnu fyrir Ísland. Þar verður unnið úr fyrirliggjandi drögum að landbúnaðarstefnu sem verður lögð fyrir Alþingi samhliða eða sem hluti af matvælastefnunni. Það eru gríðarlega mikil tækifæri í innlendum landbúnaði og hluti af því felst í næstu endurskoðun búvörusamninga. Þar leggjum við líka til, og munum leggja til, að áherslum í styrkjakerfi landbúnaður verði breytt í þá veru að draga úr framleiðslutengingu stuðnings og að frekar verði stutt við búsetu í sveitum óháð framleiðslugrein og líka aukna áhersla á jarðrækt, aðra landnýtingu, landvörslu og loftslagsmál en ekki síður aukna grænmetisframleiðslu og stóraukningu á sviði lífræns landbúnaðar.

talaði um hér á undan. En mig langar þá að spyrja annarrar spurningar. Þar sem innlend grunnmatvælaframleiðsla er lífæð þjóðarinnar er nauðsynlegt að hún njóti ákveðinna sérkjara að mínu mati vegna sérstöðu sinnar á eyju þar sem landamæri annarra landa eru víðs fjarri og stríðsbrölt og heimskreppur geta hæglega lokað fyrir æð okkar til meginlandsins. Mun það koma til greina að hæstv. ráðherra beiti sér fyrir því að grunnmatvælaframleiðendur fái rafmagnsnotkun sína á sömu eða jafnvel lægri kjörum og stærstu notendur þess fá í dag?

miklu máli, enda er um það sérstaklega fjallað í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. En ég vil nefna, til viðbótar við þá þætti sem ég fór yfir hér áðan, orkuskipti í landbúnaði og bættar samgöngur.

auka á vægi hringrásarhagkerfisins, draga úr kolefnisspori, draga úr loftslagsáhrifum og þar með að styrkja og styðja við fæðuöryggi hér innan lands.

Þær aðstæður sem nú eru í Evrópu eru bæði skelfilegar og ógnvænlegar. Við erum öll meðvituð um smæð okkar í því samhengi. Það sem mér finnst mikilvægt er að orðræðan sem fram fer, bæði innan þings og utan, sé með þeim hætti að talað sé af ábyrgð og ekki sé alið á ótta því að nægur er harmurinn fyrir. Varðandi öryggis- og varnarmál hefur ýmislegt komið fram, hver staðan er núna, hvaða sýn

Í ljósi stöðunnar í Úkraínu hefur umræðan um öryggis- og varnarmál á Íslandi farið hátt og mig langar að spyrja hæstv. utanríkisráðherra um mat hennar á gagnsemi þess fyrir öryggis- og varnarstöðu landsins að Ísland gangi í Evrópusambandið. Eins langar mig að velta því upp hver afstaða ráðherrans sé varðandi það að taka upp aðildarviðræður í miðju krísuástandi.

sem ég er mjög ánægð með og við erum ánægð með og er mikill stuðningur við í íslensku samfélagi, sem betur fer. Það er að mínu viti kannski óþarfi að vera að bera saman öryggishagsmunina sem felast í ESB-aðild og því sem við síðan höfum. Ísland er aðili að NATO en innan Atlantshafsbandalagsins eru til að mynda Bandaríkin og Bretland með 80% af hernaðarstyrknum og Evrópusambandsríkin öll til samans með 20%, þannig að það er í mínum huga ekki mikil viðbót út frá öryggis- og varnarmálum fyrir okkur að gerast aðilar að Evrópusambandinu. Það er í mínum huga líka hálfgerður óþarfi fyrir okkur að velta vöngum yfir þessu núna eða vera að taka þátt í einhvers konar innbyrðismetingi um Evrópusambandið og Atlantshafsbandalagið. Staðreyndin er að það er sótt að gildum sem við eigum sameiginleg á svo mörgum vettvangi. Auðvitað er öllum frjálst að hefja máls á hverju sem þeir kjósa eins og Evrópusambandsflokkarnir hafa nú gert og það er ekkert að því að segja það ef einhverjir telja tækifæri til að tala sérstaklega fyrir ESB-aðild í tengslum við það sem er að gerast. En ég er ekki sjá það sem sérstaklega rökrétt skref um þessar mundir og ekkert af því sem hefur gerst nú breytir þeirri skoðun minni að Ísland sé ákaflega vel sett í sínu alþjóðlega samstarfi á EES-svæðinu með aðild að Atlantshafsbandalaginu og þar að auki með varnarsamning við Bandaríkin. Þannig að ég tel það ekki til bóta að sækja um aðild að Evrópusambandinu, sérstaklega þegar það er enginn pólitískur stuðningur við það innan ríkisstjórnarinnar.

mjög skýrt frá fyrrverandi utanríkisráðherra sem sagði hreinlega: Evrópusambandið mun aldrei verja okkur. Eins og ráðherra bendir á er þessi skipting, þessi 20%, 20%, ekki rök varðandi varnarsamstarf eða öryggismál þjóðar. Það eru ekki rök að ganga í Evrópusambandið á þeim forsendum.

að ná bæði samstarfi og ávinningi fyrir íslenskt samfélag og í alþjóðlegu samstarfi innan Evrópusambandssvæðisins með fullnægjandi hætti. Aftur: Ég óska Evrópusambandinu góðs gengis í öllum verkefnum sem þau taka sér fyrir hendur í þessu samhengi og við styðjum þau til allra góðra verka og það höfum við gert. En varðandi umræðu um Evrópusambandsaðild Íslands núna þá er í mínum huga ekkert tilefni til að efna til einhvers óvinafagnaðar um Evrópusambandsaðild. Ég vona að við höfum bara þann þroska til að setja hlutina í eðlilegt samhengi. Þessi innrás í Úkraínu af hendi rússneskra stjórnvalda og Rússlandsforseta snýst ekkert um aðild okkar þar inni eða ekki, og aðild Íslands að Evrópusambandinu snýst heldur ekki um þá

Frú forseti. Ég kem hingað upp til að gera athugasemd við framgöngu viðskiptaráðherra Lilju Alfreðsdóttur vegna framkomu hennar við þingmann Viðreisnar, Sigmar Guðmundsson, sem kemur hér upp og nýtir sér þann dagskrárlið sem heitir óundirbúnar fyrirspurnir til að koma með fullkomlega málefnalega og eðlilega fyrirspurn til ráðherra. Ráðherra er ófær ófær um að svara þeirri spurningu, að því er virðist vegna persónulegrar óvildar í garð formanns Viðreisnar, óvildar sem ráðherra verður sjálf að svara fyrir, ef hún treystir sér til, hvaðan er sprottin. En þessi framkoma hér í þingsal þegar verið er að ræða málefni sem varðar þing og þjóð er algerlega óboðleg. Nú er það svo

Virðulegi forseti. Ég má til með að koma hingað og aðeins fjalla um þetta mál. Ég svaraði hv. þingmanni. Það er mín skoðun að það þurfi að auka gjaldtöku á fyrirtæki sem skila ofurhagnaði. Þetta var mjög skýrt. Ég held hins vegar að þessi persónulega óvild sé mun fremur hjá þingflokki Viðreisnar í garð ráðherrans.

Frú forseti. Það var út af fyrir sig ágætt að hæstv. ráðherra hefði verið skýr með það að hún teldi að það þyrfti að sækja meiri tekjur frá sjávarútveginum. Hins vegar er það rétt sem kom fram hjá hv. þingkonu Hönnu Katrínu Friðriksson, að ráðherra svaraði ekki þessari einföldu spurningu hv. þingmanns um það hvort hún myndi nýta þann þingstyrk sem væri hérna.

Frú forseti. Nú er orðinn óttalegur plagsiður hjá ráðherrum að mæta frekar með derring en svör í óundirbúnar fyrirspurnir.

var sama marki brenndur hér í dag þegar hann fór að hrópa: Þingmaðurinn hatar hagvöxt, sem ég hélt við hefðum vaxið upp úr fyrir svona 15 árum í umræðum um umhverfismál. En nei, það er risaeðla í umhverfisráðuneytinu sem heldur að það sem vill hverfa frá því að einblína eingöngu á hagvöxt, óháð því hvernig hann er til kominn og hanna þannig grunn að sjálfbæru samfélagi, sé einhvern veginn úti að aka. Og vel að merkja þessi klausa klausa er upp úr loftslagsstefnu sem síðasti umhverfisráðherra samþykkti. Þetta er opinber stefna ríkisstjórnarinnar sem ráðherrann situr í, en hann er ekki sleipari en svo í málaflokknum sem hann fer fyrir að hann kann þetta ekki einu sinni. Hann kann bara gamla jarmið síðan hann var stóriðjusinni í stjórnarandstöðu og notar það sem stóriðjusinni í ráðuneyti. Virðulegi forseti. Ég vil koma hérna upp í því samhengi að forseti þingsins er forseti þingsins alls og sannarlega sjáum við það oft gerist hér í þingsal að forseti grípi í sín verkfæri og sýni sitt vald þegar þingmenn, jafnvel stjórnarþingmenn, hafa gengið of langt. Það gerðist ekki í þetta sinn einhverra hluta vegna. Heyrið þið hvernig liðið lætur? Orð hæstv. ráðherra. Heyrið þið hvernig liðið lætur?

Þetta gegndarlausa virðingarleysi hæstv. ráðherra viðskipta og menningarmála er algjörlega farið að keyra um þverbak hér. Hún talar niður þingmenn trekk í trekk, talar um að fólk sé svekkt, talar um hvernig liðið lætur, hrópar að fólki: „eins ómálefnalegt og það er“, og að ákveðnar hv. þingkonur ráði bara ekkert við sig. Í hvert einasta skipti sem hæstv. ráðherra kemur hingað upp í pontu þá lætur hún með þessum hætti, þá lætur út úr sér að hún hafi bara aldrei séð þingmenn jafn æsta. Hvernig væri að svara bara málefnalega hérna? Þessi framkoma er fyrir neðan allar hellur, virðulegur forseti. Við verðum bara að fá aðstoð. Hæstv. ráðherra gerir þetta trekk í trekk þá sjaldan hún kemur hingað upp.

En þetta gengur ekki hér, og að koma svo upp til að svara fyrir sig og telja sér það til happs og hróss að ég hafi verið reið og æst þegar ég fór upp áður. Já, ég var reið og æst vegna þess að ég er eiginlega miður mín og ekkert sérlega fyrir hönd formanns Viðreisnar, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, hún getur varið sig sjálf og þetta er væntanlega ekki það versta sem hún hefur heyrt, þó mögulega héðan úr þingsal, heldur fyrir hönd Alþingis vegna þess að þetta nær náttúrlega ekki nokkurri átt. Það hlýtur að vera snefill

Nú má vel vera að hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hafi verið slegin niður í ríkisstjórninni með hugmyndir sínar um að koma til móts við tekjulág heimili vegna hækkandi verðbólgu og vaxta, að leggja á á hærri bankaskatt, jafnvel hvalrekaskatt á stórútgerðir. Þetta er eitthvað sem hún talaði um núna fyrir nokkrum vikum og sagði allan þingflokk Framsóknarflokksins vera á bak við. Það má vel vera að

En við hljótum að gera þá kröfu að hæstv. ráðherra sé ekki vegna þessara mála (Forseti hringir.) að koma hingað inn í þingið og sjúkdómsgreina sérstaklega þingmenn stjórnarandstöðunnar með þessum hætti.

Frú forseti. Já, það er skrýtið. Við stöndum hér og tölum um orð hæstv. ráðherra sem virðist hafa hlaupið af vettvangi í stað þess að ræða málin á málefnalegan hátt. Ég hélt áðan að ég hefði kannski ruglast og ekki komið inn í þingsalinn heldur fundið Skólaþingið.

og hæstv. ráðherra um að sýna hvert öðru virðingu. Tölum hér saman um málefnin sem skipta máli fyrir fólkið í landinu. Hættum að vera í einhverju skítkasti við hvert annað.

En mér finnst, eftir að hafa hlustað á þetta, að við séum enn og aftur að verða vitni að því hjá hæstv. ráðherra hver hennar sýn er á það hvernig má fara með valdið. Það birtist í því hvernig hæstv. ráðherra fer með orðið, hver hennar sýn á valdið er. Svona talar ekki hæstv. ráðherra til þingsins eða þingmanna.

dómsmáli gagnvart konu sem unnið hafði málið í tvígang á hendur henni, hvort hæstv. ráðherra hefði talað með þessum hætti til karlkyns þingmanns. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki, en ég get ekki annað en velt þessu fyrir mér og ég ítreka beiðni mína til hæstv. forseta.

Það er af gríðarlega mörgu að taka hérna í nákvæmlega þessari umræðu. Stundum erum við þingmenn æstir en af góðu tilefni, það er einfaldlega þannig. En það er mjög algengt að ráðherrar komi þá og bendi á: Æ, hann er svo æstur. Hann hlýtur að vera ómálefnalegur. Það er svona klassísk vörn.

Ég vona að frú forseti virði það við mig að ég kippti mér nú ekkert upp við að vera kallaður eitthvert lið og hef oft verið kallaður það. En ég hef samt grun um að forseti hefði barið í bjölluna ef þingmaður hefði notað þetta orð um ráðherra og bið hana að gera grein fyrir því af hverju hún brást ekki við. Kannski ættum við að vera að ræða það sem mestu máli skiptir í tengslum við þessa umræðu og það eru ítrekaðar yfirlýsingar hæstv. ráðherra um hvaða aðgerðir hún er tilbúin til að ráðast í og að hún hafi fullan stuðning hjá formanni sínum og þingmönnum Framsóknarflokksins. Hér sitja tveir þingmenn í salnum. Hér situr hæstv. ráðherra þingflokks Framsóknarflokksins og frú forseti er líka Framsóknarmaður og gæti beðið einhvern að hlaupa í skarðið fyrir sig ef eitthvert af þessu góða fólki kæmi hérna upp og staðfesti það að þau styddu þessar hugmyndir hæstv. ráðherra.

Ég er svolítið hissa, verð ég að segja, á umræðunni hérna vegna þess að hér er verið að gagnrýna hæstv. ráðherra fyrir það hvernig hún kom fram í ræðupúlti.

en mín tilfinning er sú að það virðist ekki alveg vera stefnan hjá stjórnarandstöðunni. Ég bið ykkur öll og okkur öll um að sýna þinginu virðingu, sýna hvert öðru virðingu.

Já, sýnum hvert öðru virðingu. Við skulum gera það. Hér kom upp hv. þm. Sigmar Guðmundsson og spurði mjög eðlilegra spurninga, spurði út í orð hæstv. ráðherra um ákveðnar aðgerðir til að afla tekna fyrir ríkissjóð, mögulega, ef stjórnarliðar þora og hafa hugrekki til að hjálpa fólkinu í landinu. Þetta er mjög eðlileg spurning af hálfu þingmannsins. Hæstv. ráðherra kom hingað upp og sýndi samþingmönnum, af því að hún er jú líka þingmaður, slíka óvirðingu að hér blöskraði fólki. Hún talar um þetta lið þegar hún er að tala um hv. þingmenn og okkur ber að ávarpa þingmenn með ákveðnum hætti. Hún talar um þingmenn sem þetta lið.

og ég minni á að það er kannski eitthvað í því sem ráðherrann er búinn að vera að segja að undanförnu sem rímar furðuvel við áherslur okkar í minni hlutanum. Hún vill hækka bankaskatt eða framlag bankanna, hún vill hækka gjald sjávarútvegsins og við ættum kannski að reyna að finna leið fyrir þau sjónarmið áfram þó að þau kunni að vera erfið í meðförum ríkisstjórnarinnar því að það rímar ekki við stjórnarsáttmálann. Sjáið hvernig liðið lætur, er lína sem gefur sitthvað til kynna. En hér er söfnuður hreint ágætur. Höldum áfram að vinna.

Frú forseti. Mig minnir að það hafi verið 2014 sem þeir stóðu þarna úti í horni, Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Það var kona í pontu. „Róa sig“, sögðu félagarnir.

með frammíköllum eins og vera ber þá bara tvíeflist ráðherrann í dónaskapnum, segir: „Sjáðu hvernig liðið lætur.“ Hvernig lét forseti þá? Við erum hér í fundarstjórn forseta, ekki bara í einhverri málfundaræfingu að tala um það sem gerðist heldur að kalla eftir viðbrögðum frá fundarstjóra þessa fundar. Ráðherra fór yfir strikið og það er hlutverk forseta að hlutast um. Hvað ætlar forseti að gera?

ofurhagnaður bankana núna var til kominn. Við skulum bara rifja það upp. Í fyrra var hagnaður af bönkum sáralítill vegna þess að þeir töldu að þeir myndu tapa talsvert af útlánum. Það gerist núna að

Það koma einhverjir og segja: Bíddu, ert þú í þessu liði? Já, ég er í þessu liði. En ég held að ráðherrar þurfi nú aðeins að fara að líta í eigin barm. Þeir geta ekki bara endalaust komið og valtað yfir þingið, hvort sem það er með því að gera ekki neitt

Enn á Alþingi eftir að afgreiða mjög mikilvæg mál sem varða síðustu kjarasamninga. Þann 31. janúar átti að vera komið inn í þingið frumvarp um réttarbætur fyrir leigjendur, um húsaleigulög, um breytingar á þeim ákvæðum. Ég held að það sé mjög mikilvægt áður en kjaraviðræðurnar fara á fullt að stjórnvöld og við hér á Alþingi sýnum að við séum trúverðugir viðsemjendur, að við sýnum verkalýðshreyfingunni það. Þess vegna finnst mér eðlileg krafa að að forseti, í samráði við ráðherra ríkisstjórnarinnar, geri Alþingi viðvart um það ef til stendur að halda áfram að svíkja þessi loforð sem gefin voru við undirritun lífskjarasamninga, vegna þess að þá þá verða óbreyttir þingmenn hér að taka það upp sjálfir að leggja fram slík mál til þess að þau geti fengið almennilega umfjöllun hérna í þinginu. Það getur ekki orðið aftur þannig að þetta mál sé lagt fram tveimur, þremur dögum fyrir þinglok.

Mig langar til að eiga samtal við ráðherrana sem fara með það vald sem búið er að fela þeim af þinginu og eiga að framfylgja því sem þingið hefur falið þeim,

Virðulegur forseti. Óveðurslægðin gengur víðar en hérna í kringum okkur. Ég held að hún sé komin inn í þingsal. Hér hefur verið tíðrætt um virðingu Alþingis. Mig langar bara til taka fram að það er frétt á vef Alþingis þar sem kemur fram að traust almennings á Alþingi hefur ekki verið hærra síðan fyrir hrun og er nú 42%.

það er líka allt í lagi að ráðherrar átti sig á valdamismuninum í þessum sal. Þegar við komum upp í pontu og spyrjum sjálfsagðra spurningar ég veit að við tölum oft óvarlega og það eru alls konar orð sem við hreytum fram í salinn en þetta var sérstaklega mikið.

Þegar ég óskaði eftir umræðunni var í huga mér hvernig stjórnvöld hafa brugðist við varnaðarorðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um afleiðingar heimsfaraldurs vegna Covid-19 á geðheilbrigði jarðarbúa. Engum dylst það grettistak sem lyft var varðandi upplýsingagjöf og meðvitund heilbrigðisyfirvalda vegna þeirrar heilsuvár sem veiran hafði, en því miður hefur minna farið fyrir viðbrögðum er varða áhrif veiru á geðheilbrigði landsmanna. Það kann að vera að margt hafi verið gert þótt þess sjái engin merki. Því þótti mér rétt að spyrja nokkurra spurninga um mótvægisaðgerðir stjórnvalda vegna Covid-19 og eru spurningar mínar eftirfarandi: Hverjar eru sérstakar mótvægisaðgerðir vegna geðheilbrigðis í kjölfar Covid-19, skilgreindar eftir eftirfarandi hópum: Börn, ungmenni, eldra fólk utan vinnumarkaðar, fólk af erlendum uppruna, fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu? Þá vil ég biðja hæstv. heilbrigðisráðherra að greina Alþingi frá hver meðalbiðtími er eftir geðheilbrigðisþjónustu hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðunum hins vegar, og þá hvort biðtíminn hafi breyst á tímum heimsfaraldurs. Ég vil einnig biðja um svör við því hver meðalbiðtími er eftir innlögn og þjónustu á barna- og unglingageðdeild og hvort þessi biðtími hafi breyst á Covid-tímum, hver meðalbiðtími er eftir innlögn og þjónustu á geðsviði á Landspítala og og geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri og hvort biðtíminn hafi breyst á þessum tímum. Frú forseti. Ég held að það sé óhætt að halda því fram fullum fetum að geðheilbrigðisþjónusta sé olnbogabarn íslensks heilbrigðiskerfis. Það virðist sem hvorki þyki sjálfsagt að almenningur eigi greiða leið að slíkri þjónustu né að hún sé hluti af sjúkratryggingakerfi okkar. Þá er húsakostur tveggja sjúkrahúsa sem hýsa geðdeildir svo gjörsamlega óboðlegur að enginn skilur hvernig stjórnendum heilbrigðismála dettur í hug að fólk nái bata í svo hrörlegum húsakynnum. Stór orð, já, en í alvöru talað þá getur maður ekki annað en velt fyrir sér hvort fordómum gagnvart þessari tegund heilsubrests sé um að kenna þegar þessi sjúklingahópur á lítinn og jafnvel engan kost á útiveru, hreyfingu utan dyra eða dvöl í fallegu, umvefjandi umhverfi. Þessi tiltekni sjúklingahópur sem ætla má að verði helst fyrir áhrifum af gráum og hrjúfum veggjum og innilokun án möguleika á útiveru og hreyfingu. Frú forseti. Það er heldur ekki úr vegi að velta því fyrir sér hvort það séu innbyggðir fordómar kerfisins sem koma í veg fyrir að fjölskyldur þeirra sem glíma við geðrænar áskoranir fái áfalla- og viðtalsmeðferð í kjölfar mikilla veikinda og mögulega fráfalls nákominna ættingja vegna sjúkdóma þeirra. Þegar foreldri missir barn fyrir sjálfs síns hendi mætir ekkert teymi til að umvefja fjölskyldu, foreldra, systkini, heldur þarf fjölskyldan sjálf að leita allra leiða til að finna einhverjar bjargir. Þegar foreldri missir barn vegna krabbameins eða annarra langvinnra veikinda mætir áfallateymi á staðinn frá fyrsta degi greiningar, enda öllum ljóst að veita þarf fjölskyldunni ríkulegan stuðning vegna sorgarinnar sem í þessu felst. Hvers vegna er þessi munur á þjónustu? Hvernig stendur á því að sá sem er fótbrotinn getur gengið inn á sjúkrastofnun og fengið þjónustu við sínu meini en sá sem fæst við geðrænar áskoranir fær að bíða á biðlistum mánuðum og árum saman? Það er ekkert þríeyki að störfum. Það eru engir upplýsingafundir í beinni útsendingu vegna nærri 50 dauðsfalla á síðasta ári vegna sjálfsvíga. Það ríkir þögn utan þess sem talað er um á tyllidögum að hrinda af stað stórátaki sem hvergi sést. Hæstv. heilbrigðisráðherra. Hvað veldur þessu?

ættum að hafa lært af fyrri reynslu að fara í vöktun og aðgerðir. Það var það sem hæstv. ríkisstjórn hafði í huga.

Strax í upphafi heimsfaraldurs var lögð áhersla á aðgerðir til að hlúa að og efla geðheilsu landsmanna samhliða því að vakta stöðuna.

Ég held að við séum ekki komin á neinn einasta leiðarenda með að átta okkur á umfanginu eða átta okkur á

geðheilbrigðisþjónusta í framhaldsskólum og háskólum með sérstökum framlögum var efld ásamt aukinni geðheilbrigðisþjónustu við aldrað fólk í heimahúsum til að rjúfa þá einangrun sem við öll könnumst við að verður við þessar aðstæður þær takmarkanir sem fylgja því að fást við slíkan faraldur. Þá voru einnig fjármögnuð endurhæfingarúrræði fyrir ungt fólk sem er ekki í námi, vinnu eða sérstakri þjálfun.

Þetta var reynt að vinna í nánu samráði við bæði skólamálaráðherra og félagsmálaráðuneyti vegna þess að þetta skarast, sem og sveitarfélögin.

Biðin á biðlista getur svo sannarlega verið lífshættuleg og þá sérstaklega fyrir börn sem verða að bíða, eins og ég sagði, mánuðum eða jafnvel árum saman eftir meðferð. Kostnaður í heilbrigðiskerfinu;

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir yfirferðina og hv. þingmönnum sem hafa talað hérna. Rannsóknir sýna okkur að andleg vanlíðan barna og ungmenna hefur aukist á undanförnum árum, líðan sem fór síst batnandi síðastliðin tvö ár. Þá sættu börn hér ítrekuðum takmörkunum af hálfu stjórnvalda og endurtekinni einangrun, jafnvel nokkrar vikur í senn. Ákvarðanir um skemmtanahald voru teknar til að tryggja að sinfóníutónleikar gætu farið fram en skemmtanalífi yngri kynslóðanna var fórnað í þágu almannahagsmuna og það þrátt fyrir þá vitneskju sem lá fyrir lengst af um að börnum stafaði lítil hætta af Covid. Á þessum tveimur árum fjölgaði tilkynningum til barnaverndaryfirvalda mikið. Það er því jákvætt að við ræðum þessi mál sérstaklega hér í dag. Tvö ár eru langur tími í lífi barna og nú þegar rykið er að setjast er ég ekki viss um að allar þessar ákvarðanir eldist vel. En það er annað sem mig langar að beina athygli hæstv. ráðherra að og það er bætt aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu með fjarheilbrigðisþjónustu. Hún var rædd í þinginu á dögunum en nú þegar margar einkareknar stofur í geðheilbrigðisþjónustu nýta sér þessa tækni með góðum árangri má ég til með að spyrja af hverju hið opinbera nýtir ekki þetta úrræði. Af hverju gengur hinu opinbera svona mun hægar að brjóta niður veggi og múra? Við búum hér yfir íslenskri tækni sem hefur öll tilskilin leyfi en engin opinber þjónustustofnun nýtir hana. Getur verið að gamaldags hugsun komi í veg fyrir skynsamlega uppbyggingu á heilbrigðiskerfinu? Með því að bjóða bæði upp á stað- og fjarþjónustu um allt land er hægt að stytta biðtíma og biðlista, nýta tíma heilbrigðisstarfsfólks betur og byggja upp sterkt teymi stuðnings og aðstoðar.

Við skulum aðeins horfa til fullorðna fólksins og ungmenna. Á síðustu fimm árum féllu 55 einstaklingar fyrir eigin hendi á aldrinum 18–29 ára. Veltum aðeins fyrir okkur hvernig stjórnvöld eru að bregðast við þessum hræðilegu tölum. Ég hefði haldið að það hefði verið farið í heildarendurskoðun á geðheilbrigðiskerfinu okkar og aldeilis spýtt í lófana í þeim málum. En hvað gerist? Ekkert. Mig langar einnig að tala um þá staðreynd að á bráðaþjónustu geðdeildar Landspítala leituðu um 6.000 manns á síðasta ári og bráðaþjónustutilfellin voru um 37.000. Ekki hafa þeir hugmynd um hversu mörgum var vísað frá en sögusagnir segja að fullt af fólki sé vísað frá geðdeild Landspítalans. Á síðasta ári leituðu 360 einstaklingar að meðaltali á mánuði á bráðamóttöku geðdeildar.

hvort einstaklingar sem leita til þeirra vegna sjálfsvígshugsana eða annars taki sitt eigið líf eftir vistun eða þjónustu á spítalanum. Það að fylgja ekki eftir fólki í mögulega ár eða lengur

Grunnurinn að góðri geðheilsu er lagður í æsku og mikilvægt að hlúa vel að börnum og fjölskyldum þeirra. Forvarnir hafa aukist og geðheilbrigði fengið verðugri sess bæði innan heilbrigðis- og skólakerfisins, enda tilefnið ærið. Rannsóknir benda til að um 20% barna og unglinga glími við vanlíðan eða geðraskanir eins og kvíða eða þunglyndi og má ætla að hlutfallið sé enn hærra að rannsóknir sýna sömuleiðis að börn segja ekki endilega frá því ef þeim líður illa. 7–10% barna eiga við geðheilsuvanda að stríða á hverjum tíma og þurfa á geðheilbrigðisþjónustu að halda. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni greinist um helmingur þeirra sem greinast yfir höfuð með geðraskanir fyrir 14 ára aldur og á heimsvísu er það þannig að stór hluti þeirra fær ekki viðeigandi meðferð. Vitundarvakning undanfarinna ára og efling grunn- og sérfræðiþjónustu við börn og unglinga með geðrænan vanda hefur sýnt okkur að betur má ef duga skal. Göngudeildar-, legudeildar- og vettvangsþjónusta hefur sannarlega aukist, ekki síst hvað viðkemur samvinnu, fræðslu og ráðgjöf. Framhald þarf að vera á þessari þróun því að hún heyrir til mikilvægra framfara í meðferðar- og forvarnavinnu á sviði barna og unglinga. En með fleiri tilvísunum náum við ekki endilega utan um biðlistana eins og best við vildum og skortur er á meðferðarúrræðum öðrum en lyfjameðferðum, ekki síst í hinum dreifðu byggðum. Framboð og aðgengi að úrræðum og þjónustu fyrir börn og unglinga sem glíma við geðheilsuvanda sem og fyrir fjölskyldur þeirra er afar misjafnt eftir landsvæðum. Flest úrræði eru í boði á höfuðborgarsvæðinu þar sem mannfjöldinn er mestur. Í síðustu viku fjallaði ég um fjarheilbrigðislausnir og hvernig mætti nýta þær til að veita m.a. frekari geðheilbrigðisþjónustu um land allt í takt við þá auknu þjónustu sem komið var á á síðasta kjörtímabili í málaflokknum. Það er skýrt í mínum huga að við í okkar dreifbýla landi þurfum að hugsa út fyrir boxið (Forseti hringir.) og nýta fjölbreyttar lausnir til að veita góða geðheilbrigðisþjónustu úti um allt land.

Ég lagði fram fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra þegar hann var nýtekinn við embætti þann 8. desember síðastliðinn af því ég hafði áhuga á því að ná fram skoðun hans og vonandi gjörðum á kjörtímabilinu hvað þennan málaflokk varðar. Ég spurði hann spurningar og ætla bara spyrja hann aftur í þingsal núna vegna þess að þrátt fyrir að mánuðirnir hafi liðið hefur því miður ekkert svar borist. Ég spurði ráðherrann að því hvert væri nýgengi örorku vegna kvíða og þunglyndis árið 2021 og reyndar árin tvö þar á undan og var vitaskuld með heimsfaraldurinn þar í huga. Mér finnst satt best að segja holur hljómur í því að vera að tala um það í stjórnarsáttmála að það eigi að efla geðheilbrigðisþjónustu fyrir alla þegar það virðist vera allt að því pólitískur ómöguleiki að framkalla samtal um þennan málaflokk hér. Þannig að ég er hingað komin

hann hyggst auka aðgengi fólks að sálfræðimeðferð óháð efnahag. Það er lykilbreytan í þessu. Þess vegna erum við að tala fyrir niðurgreiðslu. Þetta er spurning um aðgengi óháð efnahag en þetta er líka spurning um aðgengi óháð búsetu

Hæstv. forseti. Á undanförnum árum og ekki síst á meðan heimsfaraldri stóð hefur mikið verið fjallað um geðheilbrigðisþjónustu í fjölmiðlum og á Alþingi. Lítið virðist þó hafa gerst í þeim málum. Heimsfaraldurinn hefur haft neikvæð áhrif á geðheilbrigði. Sjálfsvíg hafa aukist á síðustu tveimur árum en árið 2020 voru sjálfsvíg 47 miðað við 39 árið áður. Tilkynningar um heimilisofbeldi hafa aukist og ekki var gert ráð fyrir geðsviði á nýjum Landspítala en núverandi húsakostur er orðinn úreltur. Svo hefur biðlisti lengst hjá SÁÁ sem aldrei fyrr. Eins og staðan er núna getur biðtími eftir geðheilbrigðisaðstoð hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins varað frá nokkrum vikum upp í ár. Biðtími eftir þjónustu geðheilbrigðisteymis getur verið frá nokkrum vikum upp í fimm, sex mánuði og biðtími hjá sálfræðingum á heilsugæslustöðvum getur verið misjafn, frá nokkrum vikum og sums staðar upp í ár. Varla getur þetta verið heilsusamlegt, hæstv. heilbrigðisráðherra. Það er staðreynd að það vantar sálfræðinga og geðlækna hér á landi. Framhaldið á þessari starfsemi virðist vera óráðið og enginn virðist vita hvernig málin eigi að leysast.

Það er nokkuð ljóst að staðan er þung og ekkert hefur verið lagt í að fjölga sálfræðingum og geðlæknum. Í kosningabaráttunni voru allir flokkar sammála um að þessi málaflokkur þyrfti að fá fjármagn og lofuðu allir flokkar upp í ermina á sér. Núverandi ríkisstjórn hefur ekki staðið við gefin kosningaloforð í þessum málaflokki. Frú forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir að setja málefni geðheilbrigðismála á dagskrá hér á hinu háa Alþingi. Það verður ekki horft fram hjá þeirri staðreynd að um langt árabil hafa geðheilbrigðismál og geðheilbrigðisþjónusta hér á landi verið undirfjármögnuð. Umfang málaflokksins innan heilbrigðiskerfisins er áætlað u.þ.b. 30% en hann fær einungis 12% af fjárframlögum til heilbrigðisþjónustu hér á landi. Ég gæti kannski bara endað ræðu mína hér af því að þessi staðreynd segir okkur allt um það hvernig forgangsröðunin er í heilbrigðiskerfinu. Ég hygg að við stöndum frammi fyrir því, hvort sem við tilheyrum stjórnarmeirihluta eða minni hluta, að horfast í augu við að það þurfi að stokka upp í ríkisfjármálunum, að það þurfi að endurforgangsraða í í opinberum fjármálum og gera áætlun til stutts og langs tíma sem tryggir geðheilbrigðisþjónustu við fólk á öllum aldri.

sitjum við uppi með fólk sem fær ekki að nýta starfsgetu sína, fær ekki heilbrigðisþjónustu og er í rauninni eiginlega dæmt úr leik stærstan hluta ævinnar. Besta ráðið fyrir góða heilsu, lýðheilsu og geðheilsu þjóðarinnar er að tryggja jöfnuð, koma í veg fyrir fátækt barna og ungmenna og tryggja aðgengi allra að fyrsta flokks geðheilbrigðisþjónustu.

Frú forseti. Umræða um geðheilbrigðismál er alltaf nauðsynleg, ekki síst núna þegar við erum að koma úr óvenjulegu tímabili sem reynt hefur á þjóðina á margan hátt. Líkt og ráðherra kom inn á hér á undan hafa fjölmargar góðar aðgerðir verið settar af stað til þess að efla geðheilbrigði landsmanna. Brugðist var við aðkallandi vanda í upphafi faraldursins og aukið fjármagn sett til málaflokksins. En í umræðunni um geðheilbrigði langar mig þó að ræða mikilvægi þess að horfa í auknum mæli á heildarmyndina í stað þess að horfa á hvert úrræði fyrir sig. Huga þarf að öllum þáttum heilbrigðis, ekki eingöngu geðheilbrigðis. Heilbrigð sál í hraustum líkama, það sem einhverjum finnst kannski orðaprjál en það verður ekki litið fram hjá því að með því að hlúa að lýðheilsu hlúum við jafnframt að geðheilbrigði þjóðarinnar. Þá tel ég að heilsugæslan eigi að hafa enn stærra hlutverk en hún hefur í dag. Þörf er á að stórefla hana enn frekar sem fyrsta stigs þjónustu, þá sérstaklega á landsbyggðinni. Vissulega hafa verið stigin nauðsynleg skref á síðustu árum í að fjölga sálfræðingum á heilsugæslum og nú eru geðheilbrigðisteymi starfandi í öllum heilbrigðisumdæmum. Staðan er þó víða þannig á landsbyggðinni að skortur er á sérfræðingum. Nauðsynlegt er að tryggja betra aðgengi að sérfræðingum um allt land og veita eftir fremsta mætti þjónustu á heimasvæði. Hér þarf að bæta í. Þá má segja að kerfið eins og það hefur verið sett upp skipti þjónustunni upp í síló og einstaklingar og foreldrar hafa stundum verið óvissir um hvert þeir eigi að leita og hvenær. Notandi þjónustunnar á að upplifa að hún sé til staðar og að hún leiðbeini honum í þær áttir sem þörf er á að fara. Ég treysti heilsugæslustöðvunum víða um land vel til að sjá um þetta hlutverk og styð þær heils hugar áfram í þeirri vinnu.

hann vera æðrulaus. Hann tekur við hugmyndum frá öðrum, og öllum góðum hugmyndum ættum við að beina að heilbrigðisráðherrann okkar og það erum við að gera með þessari umræðu. Hún er þörf og góð.

sæta einhvers konar fordómum. Að sjálfsögðu er svarið við því já, stórt já. Það þarf ekki að mikla kunnáttu í íslenskri tungu til að sjá fyrirlitninguna í garð þeirra sem hafa glímt við þroskahömlun eða einhvers konar geðvanda. Þeir hafa verið settir sem afgangsstærð í kerfinu okkar. Við getum ekki hengt ábyrgðina á þeim hlutum um hálsinn á nýskipuðum heilbrigðisráðherra. Við getum vonast til að hann beri gæfu til að leysa úr því sem allra fyrst og allra best og ég treysti að svo verði. að svo verði. Stærsti og dýrasti málaflokkur okkar þjóðarbús er heilbrigðiskerfið og langtímastefnan ætti að vera stórátak í lýðheilsu þar sem geðheilbrigðismálin

Virðulegi forseti. Nú þegar við sjáum fyrir endann á heimsfaraldrinum leiðir maður hugann að því að þótt veiran láti undan síga þá munum við lifa áfram við afleiðingar plágunnar á ýmsum sviðum. Við verðum að vita hverjar þær eru. Staðan á vinnumarkaði er áhyggjuefni. Það er erfitt að fá fólk til starfa. Í morgun voru 1.116 laus störf á alfred.is. Fyrir Covid voru laus störf inni á sama vef að meðaltali um 300 og þótti mikið. Atvinnurekendur um land allt vantar tilfinnanlega starfsfólk og það bendir margt til þess að fólk sé hikandi og kvíðið að fara aftur út á vinnumarkaðinn eftir fjarveru þaðan í Covid. Þetta er veruleikinn sem við okkur blasir og við þurfum að horfast í augu við það hvernig við ætlum að koma fólki aftur í virkni. Það er verkefnið næstu mánuði. Við vitum líka að það er fylgni á milli andlegar vanlíðunar og þess að vera virkur á vinnumarkaði. Virkni á vinnumarkaði skiptir gríðarlega miklu máli hvað geðheilsu varðar og því held ég að við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma fólki út á vinnumarkaðinn. Til þess eigum við mörg úrræði, m.a. VIRK. En ég velti því oft fyrir mér hvort við séum nógu samhæfð. Andlegri heilsu hrakaði í faraldrinum. Því tel ég löngu tímabært að opna sérstaka geðheilsumiðstöð til að styrkja allt umhverfi og aðhald geðheilbrigðisþjónustu hér á landi þar sem aðgerðir í geðheilsumálum yrðu samhæfðar. Við verðum að gera allt til að hlúa betur að geðheilsu fólks og þá sérstaklega ungs fólks.

Mig langar líka að fagna því að verið sé að ræða geðheilbrigðismál og þakka fyrir það. Mig langar líka að tala um staðreyndir, ekki sögusagnir, ekki vangaveltur heldur staðreyndir. Staðreyndin er sú að tæplega 60% stúlkna í tíunda bekk og 35% drengja meta andlega heilsu sína sæmilega, slæma eða mjög slæma. Staðreyndin er sú að 40% barna í tíunda bekk hafa hugleitt að skaða sjálf sig einu sinni eða oftar og staðreyndin er sú að 20% hafa skaðað sig einu sinni eða oftar. 20% barna eru ekki ánægð með líf sitt og eru ekki hamingjusöm. Þetta eru bara börn í tíunda bekk og staðreyndin er sú að 20% barna líta aldrei eða sjaldan bjartsýnum augum til framtíðar. Hvað eru þessi 20% barna mörg? Þetta eru um 900 börn, eitthvað svoleiðis, sem skaða sig, eru ekki hamingjusöm, horfa ekki björtum augum til framtíðarinnar. Hvað segir þetta okkur um íslenskt heilbrigðiskerfi? Það er mölbrotið og mætir algjörum afgangi. Að það séu biðlistar hvert sem litið er innan heilbrigðiskerfisins er mér fyrirmunað að skilja, hvernig þetta hefur orðið svona. En það þarf eitthvað að gerast og það þarf að gerast strax. Það er svo mikilvægt að sinna þessum börnum og ungmennum á fullnægjandi hátt vegna þess að samfélagið okkar græðir á því. (Forseti hringir.) Svo vil ég líka segja að skýrslunni um geðheilbrigðismál (Forseti

geðheilbrigðismála hér í dag. Eins og fram hefur komið eru biðlistar víða langir og er það óboðleg staða þegar kemur að veikum einstaklingum og jafnvel börnum. Það er þó allt of algengt að talað sé um fólk með geðrænan vanda sem einsleitan hóp og því er mikilvægt að hér sé myndin brotin upp og horft til mismunandi hópa. Ekki eru sjúklingarnir bara ólíkir hvað varðar aldur, kyn, búsetu, stétt og stöðu heldur geta veikindi verið ýmist langvarandi eða stutt tilfallandi tímabil, t.d. í kjölfar áfalla. Viðkvæmir hópar, hinsegin fólk á flótta og fólk með fatlanir o.s.frv., eru oft í viðkvæmari stöðu og eiga erfiðara með að nálgast þá hjálp sem þó stendur til boða. Því er svo mikilvægt að úrræðin séu mörg og fjölbreytt, að fólki sé ekki mismunað á grundvelli búsetu eða annarra þátta. Ég tek undir með hv. þm. Ingibjörgu Isaksen, við þurfum að bregðast fyrr við. Við verðum að laga menningarleg samfélagsmein og og styðja við geðheilsu allt frá upphafi í stað þess að þurfa að mæta vandanum þegar staðan er orðin grafalvarleg. Ég hef trú á hæstv. heilbrigðisráðherra og styð hann til góðra verka ég hvet hann til að horfa af sérstakri alúð til jaðarsettra hópa og ekki síst til þeirra sem búa á landsbyggðinni.

Staðreyndin er sú að á sama tíma og tölur sýna að fjármagn til grunnþjónustu þar hefur dregist saman í stjórnartíð þessara ríkisstjórnarflokka hefur ljósið í myrkrinu verið aukin áhersla á uppbyggingu geðheilsuteyma innan heilsugæslunnar. Því tengt hefur verið unnið að öflugri uppbyggingu þar hvað varðar sálfræðiþjónustu en nú virðast blikur á lofti á lokametrum þeirrar uppbyggingar þar sem svo virðist sem samræmd og gagnreynd meðferð sálfræðinga sé ekki lengur fókusinn heldur frekar mun styttri meðferð það að markmiði að fækka fólki á biðlistunum hraðar. Mér er kunnugt um að yfirstjórn heilsugæslunnar hefur verið gert viðvart um áhyggjur fagfólks vegna þessara breytinga.

konur og vonandi hefur verið dreginn sá lærdómur af því að það þarf að ígrunda breytingar mjög vel og menn þurfa helst að sjá endamarkið. Hér virðist sem markmiðið með þessum fyrirhuguðu breytingum sé einfaldlega og eingöngu að

Árið 2020 rak Geðhjálp herferð undir yfirskriftinni 39, sem táknaði fjölda sjálfsvíga árið 2019 og að meðaltali undanfarin ár. Með herferðinni voru lagðar til níu aðgerðir til að setja geðheilsu í forgang. Fyrsta aðgerðin er sú að gerð verði heildarúttekt á umfangi og framkvæmd geðheilbrigðisþjónustu. Þar segir að úttektin sé nauðsynleg svo hægt sé að ná utan um málaflokkinn og að auka samhæfingu þeirra stoða sem eru á hendi ríkisins. Það er mikilvægt að við fáum þessa skýrslu sem fyrst svo hægt sé að átta sig á stöðunni. Í dag er á dagskrá þingsins frumvarp frá hæstv. heilbrigðisráðherra til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga. Í dag fengum við þingmenn erindi frá stjórn Landssamtaka Geðhjálpar þar sem vinnubrögð ráðherra hafa komið Geðhjálp og umbjóðendum samtakanna verulega á óvart. Geðhjálp gerði athugasemdir við ráðherra í lok síðasta árs vegna skorts á samráði um frumvarpið. Ráðherra virtist virða sjónarmið Geðhjálpar og hugðist kalla eftir samráði áður en frumvarpið yrði lagt fram. Hins vegar var ekkert frekar samráð haft við Geðhjálp og frumvarpið var lagt fram.

Nýgengi örorku er mest í hópi þeirra sem eiga við geðrænar áskoranir. Þegar sjúkraþjálfun var sett inn í sjúkratryggingakerfið dró mjög úr nýgengi örorku vegna stoðkerfisvanda og það má ætla að það sama verði uppi á teningnum þegar stjórnvöld fjármagna loksins vilja Alþingis um að setja sálfræðiþjónustu inn í greiðsluþátttökukerfið. Frú forseti. Við eigum heimsmet í geðlyfjanotkun og aukning notkunar hjá börnum er sérstakt áhyggjuefni. Ávísun á kvíða- og þunglyndislyf meðal barna jókst um tæp 20% á tveggja ára tímabili, milli 2018 og 2020. Ávísun á ADHD-lyf jókst um rúm 80% á sama tímabili. Það er óhuggulegt að horfa á biðlista, sagði hæstv. ráðherra. 13 ára drengur er á margra mánaða biðlista, líklega 12 mánaða biðlista, eftir ítrekaðar sjálfsvígstilraunir á síðustu tíu mánuðum. Þetta er staðreynd. Fjármagn til málaflokksins geðheilbrigðismál er líklega 13% af þörfinni, 15%, á sama tíma og sjálfsvíg barna og ungs fólks hafa aukist verulega. Í aldurshópnum 18–29 ára var hlutdeild sjálfsvíga í andlátum þeirra á árinu 2016–2020 36%. Það voru 36% þeirra sem létust vegna

samanborið við 3.000 árið á undan. Það er auðvitað hægt að túlka þessar upplýsingar margvíslega, bæði þannig að hér hafi verið brugðist við

þessa takmörkuðu fjármuni, sannarlega, 250 milljónir, sem eru til ráðstöfunar, að samkvæmt mínum bestu upplýsingum er mjög góður gangur í þeim viðræðum um skynsamlega og góða ráðstöfun á þeim takmörkuðu fjármunum. Hv. þm. Eva Sjöfn Helgadóttir fór yfir eftirfylgni eftir meðhöndlun og ég horfi til þess. Ég þekki þetta ekki nákvæmlega, ég skal alveg viðurkenna það, en ég mun alveg örugglega spyrja

Það er skýr og sterk krafa í samfélaginu um aðgerðir af hálfu löggjafar- og framkvæmdarvaldsins. Fyrir þinginu liggja nú þegar fjórar þingsályktunartillögur og eitt frumvarp þingmanna úr nær öllum flokkum hér á Alþingi, þingmál nr. 16, 20, 173, 207 og 233, sem snerta þessi mál. Öll hafa þau farið í gegnum fyrri og 1. umr. og sitja nú í nefnd.

Ég kem hingað upp til að vekja athygli hv. þingmanna á því að fréttir bárust af því í dag að í kosningalögunum eins og þau voru samþykkt á hinu háa Alþingi á síðasta ári láðist, með vilja eða ekki,

125 klukkustundum á fundum með kjörbréfanefnd síðastliðið haust vegna klúðursins í Borgarnesi hélt ég hreinlega að þessu væri lokið núna. En það er alveg ljóst að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mun nú þurfa að taka að sér að lappa upp á löggjöfina eins og hún kom frá síðasta þingi.

þar sem vantar að gera skýra kröfu um ákveðið form og ákveðnar reglur um meðferð kjörgagna í kosningalögunum eins og þau birtast okkur núna. Ég held að að hæstv. forseti verði að taka þetta til alvarlegrar skoðunar varðandi dagskrá þingsins af því að ég held að við getum ekki, bara af tilliti við þingið og virðingu Alþingis, sent málið (Forseti hringir.) frá okkur sem lög frá Alþingi

Við urðum vitni að ótrúlegustu hlutum í haust og það tók sinn tíma og hafði áhrif á ýmislegt og í guðanna bænum vöndum okkur núna og felum nefndinni að fara yfir málið á milli þessara tveggja umræðna og koma með það fullbúið hingað inn, takk fyrir.

Þing þurfti að koma saman síðasta sumar til að laga galla. Verið er að fara með frumvarpið í gegn núna af því að það eru gallar á því. Svo fáum við að vita í gegnum fjölmiðla að það séu enn fleiri gallar. Hvað hefðum við gert ef við værum búin að samþykkja þetta? Þyrfti þá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að koma með enn eitt frumvarpið svo að hægt væri að kjósa almennilega hér á landi?

Svo má velta fyrir sér hvort þetta frumvarp hafi komið fram og verið samþykkt of snemma þar sem við fengum eina mestu prófraun á okkar löggjöf og framkvæmd á henni í kosningunum nú í haust.

nýju kosningalögin saman við eldri kosningalög eða sett mig inn í þetta í þaula en ég velti fyrir mér hvort ástæða sé til að skoða þetta allt í heild sinni upp á nýtt. Þetta er

Það var ekkert rosalega gaman að sjá fréttirnar í dag um niðurstöðu málsins í Norðvesturkjördæmi og sérstaklega ekki þá tilkynningu að það hefði einhvern

þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum, ef sveitarstjórn, kjörstjórn, utanfundarkjörstjóri eða embættismaður hagar fyrirskipaðri framkvæmd laga þessara vísvitandi á ólöglegan hátt eða vanrækir hana.

Ég held að það sé ekki síður mikilvægt að skoða vel og vinna gegn því sem má kalla pólitískan grænþvott. Hvað er það t.d. annað en pólitískur grænþvottur þegar leiðtogi ríkisstjórnar segist standa fyrir grænni byltingu en ver minna en 1% af vergri landsframleiðslu til loftslagsaðgerða, þegar 23 bílaleigufyrirtæki fá 2 milljarða styrk til að kaupa bensín- og dísilbíla og það er kallað græn aðgerð eða þegar við tölum um Ísland sem grænasta land í heimi en erum um leið með eitthvert stærsta neysludrifna kolefnisfótspor í heimi? Þetta er allt saman svona pólitískur grænþvottur og við viljum varla að Stjórnarráðið sé ein risastór, hvað við að segja, grænþvottastöð? Að því sögðu vil ég kalla eftir því að reglugerð Evrópusambandsins, sem kveður á um samræmdan ramma til að stuðla að sjálfbærum fjárfestingum, verði lögfest sem allra fyrst en hún felur einmitt í sér ákveðnar varnir gegn grænþvotti, flokkunarkerfi með skilgreiningum á því hvað teljist sjálfbær atvinnustarfsemi. (Forseti hringir.) Að því sögðu styð ég þessa skýrslubeiðni og hvet til þess að við spornum ekki bara gegn grænþvotti einkafyrirtækja heldur göngum líka sjálf fram með góðu fordæmi.

við að segja, fara óprúttnir aðilar á markaði að sjá færi í því að setja grænan merkimiða á eitthvað sem er kannski bara alls ekki grænt. Þess vegna er mjög mikilvægt að neytendur hafi í höndum þau tæki sem þarf til að sjá í gegnum þann grænþvott.

Þegar tveir flokkar í ríkisstjórn áttuðu sig svo á því að þeir gætu tekið gömlu stóriðjustefnuna sína og vafið hana inn í grænan álpappír og selt hana sem einhverja nýja stefnu,

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga, um beitingu nauðungar. Frumvarpið var lagt fram á 151. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga og er nú endurflutt nánast óbreytt. Þó var tekið tillit til breytinga sem hv. velferðarnefnd Alþingis lagði til í júní síðastliðnum. Þar lagði nefndin til breytingartillögur sem fólu í sér minni háttar breytingar á skilgreiningum og nefndin vildi bæta við að aðstandendur sjúklinga yrðu ekki upplýstir um beitingu nauðungar nema sjúklingurinn óskaði þess. Nefndin lagði einnig til að gildistími ákvörðunar um beitingu nauðungar mætti í lengsta falli vera þrír mánuðir, fremur en þeir sex mánuðir sem lagðir voru til í frumvarpinu. Áður en ég hef yfirferð um efni frumvarpsins tel ég rétt að vekja athygli þingheims á því að þegar frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi lögðust hagsmunasamtök notenda gegn frumvarpinu með þeim ábendingum að skort hefði á samráð við notendur við vinnu frumvarpsins, án þess þó að verulegum efnislegum athugasemdum við frumvarpið hafi verið komið á framfæri. Ég vil þó taka fram að þegar ég tala um efnislegar

Mér er mikið í mun að standa að virku samráði við notendur heilbrigðisþjónustu. Ég hef fundað með hagsmunasamtökum til að ná fram sameiginlegri sýn á þá réttarbót sem frumvarpið sem hér um ræðir færir fram fyrir sjúklinga.

Ég vil árétta mikilvægi þess að stjórnvöld vinni að réttarbótum fyrir fólk í viðkvæmri stöðu. Þessu frumvarpi er ætlað að bæta réttindi sjúklinga, m.a. í samræmi við athugasemdir sem umboðsmaður Alþingis beindi til stjórnvalda í kjölfar eftirlitsheimsóknar hans á þrjár lokaðar deildir geðsviðs Landspítala á Kleppi í október 2018.

sinnir þessu eftirliti og lögfræðingur og sálfræðingur sinna þessu hlutverki á vegum umboðsmanns Alþingis. Heimsókn á réttar- og öryggisgeðdeild á Kleppi, geðsviði Landspítalans, leiddi af sér ábendingar í skýrslugjöf um að lagastoð skorti fyrir beitingu nauðungar, sem auðvitað er beitt í algerum undantekningartilvikum og á faglegum forsendum. Frumvarpið sem ég mæli fyrir hér, og hefur áður komið fyrir Alþingi, er svar við því ákalli og þeim ábendingum sem koma fram í skýrslu umboðsmanns Alþingis. Ég vil líka draga það fram að

sérnefnd þingmanna kosin til að fara í það verkefni. Þingmannanefndinni er falið víðtækt verkefni í þeirri þingsályktun en nefndinni var einnig gert að flýta eins og kostur er breytingum sem ætlað er að afnema ólögmæta mismunun gegn fötluðum sem sæta ýmiss konar þvingaðri meðferð, frelsissviptingu eða frelsisskerðingu.

og öryggisþjónustu en það frumvarp hefur margþætt markmið, m.a. að tryggja að framkvæmd öryggisráðstafana öryggisvistaðra sé í samræmi við mannréttindi og réttaröryggi einstaklinganna sem sæta slíkum ráðstöfunum. Þegar þetta frumvarp var samið var horft til V. kafla laga um réttindagæslu fatlaðs fólks, nr. 88/2011, sem fjallar um ráðstafanir til að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk. Enn fremur höfðu fulltrúar heilbrigðisráðuneytis, félagsmálaráðuneytis og dómsmálaráðuneytis samráð um ákvæði frumvarpsins til að tryggja samræmi ákvæða sem fjalla um beitingu nauðungar.

sérstaklega til heilbrigðisráðherra að verulega skorti á fullnægjandi lagaheimildir og að umbúnaður sé í núgildandi lögum vegna þeirra inngripa sem eru viðhöfð á þeim deildum Landspítala sem umboðsmaður heimsótti. Umboðsmaður tekur fram í skýrslu sinni að Alþingi þurfi að fá tækifæri til að taka afstöðu til þess í hvaða mæli löggjafinn telji tilefni til að heimila með lögum þau inngrip sem eiga sér stað á heilbrigðisstofnunum.

í ljósi þess sem ég hef þegar sagt, að skoða þetta frumvarp í samhengi við lögræðislög og frumvarp félags- og vinnumarkaðsráðherra um framkvæmd öryggisvistunar eins og kostur er, í samræmi við þá umfjöllun sem málið fær eða þær ábendingar og umsagnir sem munu koma við þetta mál. Ég leyfi mér að leggja áherslu á það að með því að leggja til að fært verði í lög að heimila ákveðið verklag á heilbrigðisstofnunum í undantekningartilvikum

sem er ætlað að veita ráðgjöf til stofnana um aðferðir til að komast hjá beitingu nauðungar og að sjúklingar geti kært ákvarðanir um beitingu nauðungar þegar það

Markmið frumvarpsins er að skapa lagaramma um það verklag sem viðhaft er á heilbrigðisstofnunum hér á landi þegar kemur að atvikum þar sem grípa þarf til þvingana, valdbeitingar eða annars konar inngripa í sjálfsákvörðunarrétt, frelsi og friðhelgi einkalífs sjúklinga. Með frumvarpinu eru því lagðar til breytingar á lögum um réttindi sjúklinga sem fela meðal annars í sér bann — og ég ítreka, virðulegur forseti: bann — við beitingu nauðungar. Það er meginreglan. ný ákvæði um skilgreiningu nauðungar og fjarvöktunar, skilyrði sem þurfa að vera til staðar ef læknir tekur ákvörðun um að beita nauðung til að tryggja öryggi sjúklinga, sjúklinga, auk málsmeðferðarreglna sem fylgja þarf við og í kjölfar beitingar slíkra inngripa, þar með talið skráningarskyldu tilvika, kæruheimildir og rétt til að bera mál undir dómstóla. Ég held að umbúnaðurinn hér sé til bóta. Ég held að allir séu sammála um það sem veittu málinu umsögn á sínum tíma. inn á áður er frumvarpið liður í viðbrögðum ríkisstjórnarinnar við athugasemdum sem umboðsmaður Alþingis gerði í kjölfar eftirlitsheimsóknar hans á þrjár lokaðar deildir geðsviðs Landspítala á Kleppi í október 2018. Eftirlitsheimsóknin fór fram á grundvelli svonefnds OPCAT-eftirlits sem felst í óháðum eftirlitsheimsóknum umboðsmanns á staði þar sem frelsissviptir einstaklingar dvelja. Með OPCAT er vísað til valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Með frumvarpinu er einnig brugðist við athugasemdum frá nefnd Evrópuráðsins um varnir gegn pyntingum. Ég ætla að fara með enska heitið hér, með leyfi forseta: European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Nefnd þessi hefur ítrekað bent á skort á skýrum lagaramma er viðkemur beitingu hvers kyns nauðungar á heilbrigðisstofnunum hér á landi, ekki síst til að draga úr hættunni á beitingu ómannúðlegrar meðferðar. Með frumvarpinu stendur ekki til að auka við úrræði til að beita sjúklinga nauðung heldur er ætlunin að lögfesta skýrar reglur

Verði frumvarpið að lögum skulu heilbrigðisstofnanir og starfsmenn þeirra sem endranær forðast að beita sjúklinga hvers kyns nauðung og ekki grípa til slíkra ráðstafana nema brýn nauðsyn krefji og þá í samræmi við fyrirmæli laga. Ég ætla að víkja að meginefni frumvarpsins, virðulegur forseti. Þar er lagt til að bætt verði kafla við gildandi lög sem fjallar um bann við nauðung þar sem tiltekið er í hvaða undantekningartilvikum verði heimilt að taka ákvörðun um slíka beitingu nauðungar, skráningu tilvika í sjúkraskrá, málskotsrétt sjúklinga og skipun sérfræðiteymis um beitingu nauðungar. Þá eru jafnframt í frumvarpinu lagðar til nýjar skilgreiningar til viðbótar þeim skilgreiningum sem er að finna í gildandi lögum. Þar sem ætlunin er að bæta við kaflann um bann við nauðung er þörf á því að skilgreina hvað geti talist til nauðungar í skilningi laga um réttindi sjúklinga. Nauðung getur falið í sér líkamlega valdbeitingu, t.d. í því skyni að koma í veg fyrir að sjúklingur skaði sig eða aðra eða að sjúklingi er haldið aðskildum frá öðrum eða aðgangur sjúklings að síma takmarkaður. Einnig er lagt til að bæta við skilgreiningu á hugtakinu fjarvöktun sem felur í sér rafræna vöktun með myndavél eða hljóðnema. Almenna reglan hér er bann við beitingu nauðungar en lagt er til að bætt verði við lögin grein um það að banna beitingu nauðungar á heilbrigðisstofnunum, enn fremur að fjarvöktun herbergja eða vistarvera sjúklings verði bönnuð. Sérstaklega er tekið fram í frumvarpinu að beiting nauðungar í refsiskyni skuli vera óheimil. Þá er fjallað um undantekningar en lagt er til að í sérstökum einstaklingsbundnum tilvikum sé yfirlækni eða vakthafandi sérfræðilækni heimilt að taka ákvörðun um að víkja frá banni við beitingu nauðungar eða fjarvöktunar. Slík ákvörðun þarf að vera í þeim tilgangi að annars vegar koma í veg fyrir að sjúklingur valdi sér eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu eignatjóni, það á einnig við um fyrirbyggjandi aðgerðir sem ætlað er að forða því að aðstæður komi upp sem geta leitt til líkamstjóns eða stórfellds eignatjóns, og hins vegar að uppfylla grunnþarfir sjúklings, svo sem varðandi næringu, heilsu og hreinlæti. Áður en yfirlæknir eða vakthafandi sérfræðilæknir tekur slíka ákvörðun um að víkja frá banni við beitingu nauðungar og/eða banni við fjarvöktun ber honum að leita eftir afstöðu sjúklings, eftir því sem við verður komið. Ef sjúklingur óskar þess skal einnig tilkynna nánasta aðstandanda um ákvörðunina eða ef við á lögráðamanni sjálfræðissvipts manns,

að ræða sjúkling sem er yngri en 16 ára skal auk þess liggja fyrir upplýst samþykki forsjáraðila en það er akkúrat við þann aldur sem við verðum sjálfstæðir þjónustuþegar heilbrigðiskerfisins. Ákvörðun yfirlæknis eða vakthafandi sérfræðilæknis um að víkja frá banni við beitingu nauðungar og/eða banni við fjarvöktun skal vera skrifleg og rökstudd

Ákvörðunin skal vera tímabundin og aldrei veitt til lengri tíma en nauðsynlegt er, þó ekki lengri en til þriggja mánaða í senn. Hér er verið að bregðast við þeim ábendingum sem komu frá hv. velferðarnefnd í umfjöllun um málið Í skriflegri ákvörðun skal greina frá þeim skilyrðum sem sett eru fyrir beitingu nauðungarinnar, svo sem hvernig skuli staðið að henni, hvaða kröfur séu gerðar til starfsmanna sem henni beita og annað sem talið er mikilvægt. Sé tekin ákvörðun um líkamlega valdbeitingu skulu þeir starfsmenn sem að valdbeitingunni koma hafa sótt námskeið þess efnis. Forstjóri viðkomandi heilbrigðisstofnunar ber ábyrgð á því að tryggt sé að sjúklingi sem sætir ákvörðun um nauðung sé leiðbeint um rétt sinn til að kæra ákvörðun um beitingu nauðungar til sérfræðiteymis um beitingu nauðungar og eftir tilvikum til að bera málið undir dómstóla. Að öðru leyti fer um málsmeðferð eftir ákvæðum stjórnsýslulaga. Í frumvarpinu er lagt til að heimilt sé að beita nauðung án undangenginnar ákvörðunar ef slíkt er talið nauðsynlegt í því skyni að koma í veg fyrir yfirvofandi líkamstjón, stórfellt eignatjón eða röskun á almannahagsmunum. Tafarlaust skal látið af nauðung þegar hættu hefur verið afstýrt eða ástand er liðið hjá. Þar sem slíkri nauðung er beitt í undantekningartilvikum skal skrá slík tilvik og skal gerð grein fyrir tilefni þess að nauðung var beitt, hvers eðlis hún var og hvaða hagsmunir voru í húfi. Heilbrigðisstofnanir skulu senda tilvikalýsingu vegna hvers tilviks til sérfræðiteymis um beitingu nauðungar innan viku frá því nauðung var beitt. Lagt er til að öll tilvik þar sem sjúklingur er beittur nauðung, hvort sem henni er beitt á grundvelli undanþágu eða í neyðartilvikum, skuli skrá í sjúkraskrá. Sama á við er beitt vegna fjarvöktunar. Við skráningu skal greina frá hvernig nauðungin eða fjarvöktunin fór fram, hversu lengi hún stóð yfir, hverjir önnuðust framkvæmd hennar og önnur atriði sem þýðingu hafa, svo sem hvort meiðsl eða eignatjón hafi hlotist af. Heilbrigðisstofnanir skulu mánaðarlega senda sérfræðiteymi skýrslu um beitingu nauðungar eða fjarvöktunar. Upplýsingar um beitingu nauðungar í neyðartilvikum skulu sendar sérfræðiteyminu innan viku frá tilviki þegar nauðung var beitt.

Lagt er til að varamenn skuli vera jafnmargir og uppfylla sömu skilyrði og aðalmenn. Minnst þrír fulltrúar úr teyminu skulu fjalla um hvert mál ásamt formanni.

Þá er gert ráð fyrir að sérfræðiteymi um beitingu nauðungar hafi aðsetur hjá embætti landlæknis. Heilbrigðisstofnunum verði gert skylt að láta sérfræðiteyminu í té öll gögn máls, sem og þær upplýsingar og skýringar sem teymið telur nauðsynlegar vegna úrlausnar mála. Í frumvarpinu er lagt til að ákvörðun yfirlæknis eða vakthafandi sérfræðilæknis um að víkja frá banni við beitingu nauðungar og/eða banni við fjarvöktun sæti kæru til sérfræðiteymis um beitingu nauðungar.

Kæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar. Sérfræðiteymið skal kveða upp úrskurð innan fjögurra virkra daga frá því að kæra barst, ella fellur hin kærða ákvörðun úr gildi. Sérfræðiteymið skal þó ávallt leitast við að kveða upp úrskurð eins fljótt og auðið er. Í frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að bera úrskurð sérfræðiteymis undir héraðsdómara í þeirri þinghá þar sem viðkomandi sjúklingur á lögheimili og skal hann úrskurða í málinu innan viku frá því að kæra berst honum. Úrskurðir héraðsdómara samkvæmt lögum þessum sæta kæru til Landsréttar. Um málskotið fer samkvæmt almennum reglum um meðferð einkamála með þeim frávikum sem greinir í lögum þessum.

Málskot frestar ekki réttaráhrifum úrskurðar héraðsdómara samkvæmt lögum þessum, nema dómari mæli svo fyrir í úrskurði. Ég ætla að láta hér staðar numið, virðulegi forseti. Ég hef farið yfir meginefni þessa frumvarps og

með hvers konar handvömm er hægt að klára mál um mjög mikilvæg réttindi eins og kosningamál. En hér erum við kannski að fjalla um það allra viðkvæmasta sem til er, þ.e. réttindi einstaklinga, frelsi þeirra og einhvers konar reisn. Þá þarf heldur betur að vanda sig. Í Fréttablaðinu í dag má lesa að formaður Geðhjálpar hafi

er. Það liggur fyrir að þessi samtök eru ekki þau einu sem gera athugasemdir við frumvarpið og skort á samráði. Og hér nægir auðvitað ekki að tala bara við fulltrúa heilbrigðiskerfisins, það verður fyrst og fremst að tala

mál, með flokkspólitískum gleraugum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að velferðarnefnd taki málið til umfjöllunar og meti einmitt þennan þátt.

Ég verð nú aðeins að fylgja eftir þessum spurningum um samráð út af því að mér þykja þetta alveg ferlega furðuleg svör hjá hæstv. ráðherra. Er það rétt skilið hjá mér að vegna þess að það var ekki haft samráð á fyrri stigum þá sé ekki hægt að hafa samráð núna við notendur?

„Á fundinum þann 22. desember var ekki annað að skilja en að ráðherra virti sjónarmið Geðhjálpar og hygðist kalla haghafa til samráðs áður en frumvarpið yrði aftur lagt fram. Það vakti því undrun okkar og eru vonbrigði að frétta af frumvarpinu óbreyttu og án samráðs á dagskrá Alþingis miðvikudaginn 2. mars og nú aftur 14. mars.“ Mig langar til að spyrja ráðherra: Af hverju ekki bara hafa þetta samráð? Ég átta mig ekki alveg á þessu. Ég sit í velferðarnefnd.

ábendingu um að ekki hafi verið haft nægilegt samráð. Þeim sem hér stendur er ákveðinn vandi á höndum. Hér eru ábendingar umboðsmanns Alþingis sem hafa verið látnar bíða. Til að taka slíka ákvörðun þarf að taka þá ákvörðun á einhverjum málefnalegum forsendum um að það sé hægt að bæta málið verulega og mér finnst sanngjarnt og eðlilegt að hv. velferðarnefnd taki málið til umfjöllunar. (Gripið

bendir á að það þurfi að vera lagastoð fyrir þeim aðferðum sem er beitt. Það kunna síðan að vera hugmyndafræðilegar skoðanir á því. Öll erum við á móti beitingu nauðungar. Það hlýtur bara að Það er í algerum undantekningartilvikum sem þeim er beitt, við slíkar aðstæður, og því er lýst ágætlega í þessu frumvarpi á hvaða forsendum.

Frú forseti. Af hverju er hæstv. ráðherra að leggja þetta fram, þennan óskapnað? Það er stórkostlegur misskilningur að umboðsmaður Alþingis hafi verið með ákall um að hæstv. heilbrigðisráðherra myndi snara fram lögfestingu á þvingun, nauðung og ýmiss konar harðræði, ónauðsynlegu harðræði gagnvart veiku fólki á lokuðum deildum. Það er alveg stórkostlegur misskilningur, frú forseti. „Efni frumvarpsins snertir sjúklinga á heilbrigðisstofnunum ásamt aðstandendum þeirra. Enn fremur snertir efni frumvarpsins starfsfólk heilbrigðisstofnana. Mikið samráð var við Landspítala og embætti landlæknis.“ Ekkert samráð var haft við sjúklinga eða aðstandendur þeirra, ekki neitt. Og hæstv. heilbrigðisráðherra leyfir sér að koma hingað og láta eins og hann sé nauðbeygður til að taka ekkert tillit til ábendinga Evrópuráðsins og ábendinga umboðsmanns Alþingis sem segir mannréttindi notenda brotin daglega. (Forseti Umboðsmaður Alþingis var að benda á mannréttindabrot og þá á ekki að (Forseti hringir.) lögfesta það. Hvaða vitleysa er þetta? Þetta er alveg stórkostlegur misskilningur, frú forseti.

umboðsmanns. Ég er bara staddur þar. En það kann að vera að ég sé á rangri vegferð í því og þá viðurkenni ég það bara en ég horfi þannig á málið. Mér finnst bara rétt að Alþingi fái að fjalla um það.

að framkvæma mannréttindabrot gagnvart notendum heilbrigðisþjónustu sem vistaðir eru inni á lokuðum deildum. Það eru málefnaleg rök, hæstv. ráðherra. Umboðsmaður Alþingis var ekki að óska eftir því að ráðherra kæmi hérna og festi í lög heimild til að beita fólk ofbeldi. Það er ekki krafa umboðsmanns Alþingis. Þetta er rangt. Það þurfa að vera málefnaleg rök fyrir því hjá hæstv. ráðherra að setja slíkt í lög.

þá er gert ráð fyrir því að það sé heimilt í undantekningartilvikum að taka ákvörðun um beitingu nauðungar. Í undantekningartilvikum, þegar upp koma þær aðstæður. Þá er það tilgreint

er þeim gert að leita eftir afstöðu sjúklings eftir því sem við verður komið. Þannig að hér er verið að reyna að setja umbúnað um þær aðstæður sem eru fyrir hendi.

að þetta væri frumvarp umboðsmann Alþingis þá held ég að ég hafi líka komið inn á það í ræðu minni og er meðvitaður um það að þetta er frumvarp hæstv. heilbrigðisráðherra sem er viðbrögð við skýrslu og OPCAT-eftirliti umboðsmanns Alþingis sem sinnir því eftirliti.

Ég les þetta bara með þessum gleraugum, þetta frumvarp, að hér sé verið að bregðast við þeirri ábendingu að það sé ekki lagastoð

Ég heyri ekki betur en svo að hæstv. ráðherra sé alls ekki sannfærður um að þetta frumvarp sé besta lausnin á þessu vandamáli. Mig langar til þess að beina annarri spurningu til hæstv. ráðherra þar sem það er alveg skýrt af þessari umræddri skýrslu umboðsmanns Alþingis að á spítölum landsins er viðhöfð þvingunarstarfsemi, gríðarlega alvarleg inngrip í persónufrelsi fólks og nauðung án lagastoðar, sem sagt ólögleg starfsemi. Í ljósi þess að þetta frumvarp er að koma fram núna og í ljósi þessara athugasemda sem komu fyrir allnokkuð löngu síðan þá virðist, ef marka má frumvarpið,

Á því verð ég að byggja svar mitt hér og engu öðru og ég geri alltaf ráð fyrir því að það sé faglega unnið á heilbrigðisstofnunum landsins. Hér erum við að fjalla hins vegar um mjög viðkvæm mál og fólk í mjög viðkvæmri stöðu og það er eðlilegt að spurt sé. En ég á ekki frekari svör við spurningu hv. þingmanns en þessi.

Frú forseti. Ég biðst velvirðingar á að vera að trufla þessa mikilvægu umræðu til þess að skipta aðeins um umræðuefni. Ég hefði viljað brydda upp á þessu fyrr í dag en gafst ekki tækifæri fyrr en Mig langar bara til að vekja athygli þingsins á því enn og aftur að engar breytingar hafa orðið varðandi lögbrot stjórnsýslunnar gagnvart þinginu er varðar umsóknir um ríkisborgararétt. Það hefur enn ekkert breyst í afstöðu Útlendingastofnunar, í afstöðu hæstv. dómsmálaráðherra. Það hefur ekkert mjakast hvað það varðar þrátt fyrir skýrt

spurningu hv. þm Arndísar Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur um hvort það sé enn verið að stunda þessi lögbrot gagnvart sjúklingum,

Um leið vil ég nota tækifærið og fordæma þessa meðferð á valdi sem birtist í vinnubrögðum dómsmálaráðherra og Útlendingastofnunar sem starfar eftir skipunum dómsmálaráðherra, eins og hefur komið skýrt fram. Þetta er algjörlega óboðlegt

Dómsmálaráðherra hvetur undirstofnun sína til að brjóta lög við veitingu ríkisborgararéttar með lögum á sama tíma og dómsmálaráðherra reynir að hagnýta sér stríðsástand í Úkraínu til að kreista í gegn frumvarp um breytingu á lögum um útlendinga. Því frumvarpi er ætlað að skjóta lagastoð undir lögbrot sem framin hafa verið af Útlendingastofnun á síðustu misserum. Til dæmis voru palestínskir flóttamenn sviptir þjónustu, þvert á lagabókstafinn, og frekar en að horfast í augu við að þar hafi mannréttindi verið brotin og stjórnsýslan ætti helst bara að skammast sín þá vill hún breyta lögunum þannig að þau verði ólög.

Frú forseti. Ég kem hér upp bara til að segja og nefna hið augljósa, að við erum komin á þann stað með

en mér finnst það segja mikla sögu um þær ógöngur sem við erum komin í að hér erum við að hefja 1. umr. um óskaplega mikilvægt mál, viðkvæmt mál

er réttilega og eðlilega að gera það eina sem hún getur til að halda þessum málstað á lofti. En þetta er staðan sem við erum í. Við ættum að vera að ræða allt annað mál.

að lesa það að fyrir fjórum árum síðan hafi verið bent á það að hér á landi væri verið með inngrip sem brytu í bága við stjórnarskrá og mannréttindasáttmála og ríkið gerði ekkert í því. Í fyrra voru brotin mannréttindi á útlendingum sem höfðu sótt hér um hæli og ríkið vildi ekkert gera í því. Nú er verið að brjóta lög varðandi upplýsingagjöf til Alþingis og ríkið vill ekkert gera í því. Er bara allt í lagi að brjóta lög á fólki? Erum við að leyfa það bara af því að það eru útlendingar eða fólk með geðfötlun? Er þá bara hægt að ýta öllu til hliðar?

fremja mannréttindabrot á fólki á heilbrigðisstofnunum og það séu bara kölluð fagleg vinnubrögð með enga lagastoð. Ég sé ekkert í svari ráðherra um að því hafi verið hætt síðan þá. þá. Ég spyr mig: Í vinnslu þessa máls, ef það kom ábending um að það væri verið að fremja mannréttindabrot á fólki þá hljótum við að hafa hætt því

Frú forseti. Ég get alveg lofað öllum þingmönnum og öllum hæstv. ráðherrum að ég er komin með alveg jafn mikinn leiða á þessari umræðu og þið. Nú er ég hins vegar búin að koma margoft upp og óska eftir upplýsingum um það hvað hefur farið á milli forseta þingsins og ríkisstjórnarinnar til að reyna að finna einhverjar sættir í þessu máli. Ég hef gengið svo langt að senda skriflega fyrirspurn og óska eftir upplýsingum um þetta. Þeirri fyrirspurn hefur verið hafnað þar sem hún varðaði ekki stjórnsýslu þingsins. Þetta er allt mjög snúið. Það eina sem hægt er að gera til að krefjist þess að þinginu verði sýnd sú virðing sem það á skilið, að lögum verði fylgt þegar það er skýrt að það er ekki verið að fylgja þeim, er að koma hingað upp í pontu aftur og aftur og hamra á því að svona eigi þetta ekki að vera, þetta eigi ekki að líðast. Það á ekki að líðast að við séum búin að setja lög, það séu lög í gildi sem stjórnvöld sinna bara eftir hentisemi. Ég ítreka spurningu mína til forseta: Hvaða samskipti hafa átt sér stað, hver er útkoman úr þeim? Hvenær getum við hætt að tala um þetta?

Virðulegi forseti. Við höfum verið að ræða hér grundvallarmál sem varðar mannréttindi fólks. Einhverra hluta vegna hafa bara

hugnist þessi vinnubrögð gagnvart Alþingi sem viðhöfð hafa verið þegar kemur að veitingu íslensks ríkisborgararéttar. Ég er alveg handviss um að hæstv. heilbrigðisráðherra er mannvinur. Hann Hann vill vel og ég hef alltaf upplifað hann sem málefnalegan stjórnmálamann. Ég held að það væri dýrmætt fyrir okkur að vita hvað honum finnst um þessi vinnubrögð gagnvart Alþingi og hvort hann geti jafnvel hugsað sér að beita sér með einhverjum hætti

En það bliknar í samanburði við tilfinningarnar sem ég ímynda mér að bærist í brjóstum þeirra rúmlega 100 einstaklinga sem er búið að teyma á asnaeyrunum í ársfjórðung. Þau skiluðu inn umsókn í október og reiknuðu með því að fá svar frá Alþingi fyrir jól. Nú er allt í einu kominn mars. Talandi um mannréttindi, sem við viljum víst helst ekki brjóta, af hverju er hægt að koma illa fram við þetta fólk? Af hverju er þetta hópur sem má akkúrat svína á Alþingi til að fótumtroða réttindi hjá?

Nú kann það að vera rétt eftir hæstv. ráðherra haft að umboðsmaður hafi sagt að það væri ekkert óeðlilegt við þessi mál en það skorti lagastoð. Ég leyfi mér samt að efast um

að gefa aðferðunum sem þar er lýst lögmæti með því að breyta lögum. Ég er ekkert endilega viss um að það hafi í öllum tilfellum verið það það sem umboðsmaður átti við þegar hann kom með þessar athugasemdir. Það eru fjölmargir hlutir sem við vitum að auka líkurnar á því að þessum aðferðum sé beitt. Nú ætla ég ekkert að útiloka það að í einhverjum tilfellum geti þurft á þessu að halda og það hafa talsmenn sjúklinga og sjúklingar heldur ekki gert. En það þarf auðvitað að hindra að það sé gert án þess að það þurfi. Og ef atriði eins og vanbúið

lítið trúverðugt svar hjá ráðherra að hann gæti í rauninni ekkert gert í þeim hlutum sem snertu samráð við samtök sjúklinga eða sjúklinga vegna þess að hæstv. fyrrverandi ráðherra hefði ekki gert það

að doka við, vanda þetta betur og jafnvel finnst mér að í þessari stöðu ætti hann að biðja um slit á þessari umræðu og kalla frumvarpið til sín og vinna það betur mér finnst það líka algerlega óboðlegt að vísa bara á velferðarnefnd. Við höfum, kærar þakkir, fengið býsna mikið af vanbúnum frumvörpum inn á þingið og erum í rauninni ekki í einhverju leiðréttingarhlutverkið umfram það að við horfum auðvitað krítískum augum á mál. En við hljótum að geta gert þá kröfu og við hljótum að geta búist við og við hljótum að geta ætlast til að málin komi inn í þingið

þó svo að það kunni að leynast ýmislegt gott í frumvarpinu og ég viti að ásetningurinn sé góður. Hæstv. ráðherra þarf að skýra aðeins betur hvort það sé rétt skilið hjá mér og fleirum að hann hafi litið á athugasemdir umboðsmanns með þeim hætti að hans hlutverk væri fyrst og fremst að laga lagarammann þannig að allt sem umboðsmaður

að þingið gefi sér góðan tíma og fjalli um alla vinkla málsins af því að ég held að það sé alveg hárrétt hjá hæstv. ráðherra að þetta er ekki flokkspólitískt mál í neinum skilningi. Ég held að flest viljum við nálgast þetta af eins mikilli auðmýkt fyrir þessu flókna verkefni og við mögulega getum. Ég segi bara miðað við málið eins og það liggur fyrir núna: Gangi okkur vel.

Ég vil bara hnykkja á því hér, í ljósi inntaks ræðu hv. þingmanns, að ég er alla daga á þeirri skoðun að þingið eigi að fá að fjalla um mál. Ég væri ekki að koma með þetta mál hér ef ég teldi ekki að það hefði verið vandað til þess þó að ég geti alveg

staðar en á móti er jafnframt sagt að það hafi ekki verið að sjá að sjúklingar þar séu beittir ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð.

Það var svo metið að það þyrfti að bregðast skjótt við — ég vísaði hér í þrjú ár — og hvaða vettvangur er betri til þess en akkúrat þingið og hv. velferðarnefnd til að meta það hvaða málefnalegu rök

Ég skildi hæstv. ráðherra ágætlega, að hann vildi að þingið fengi að fjalla um málið og þó það nú væri, þingið á að fjalla um málið. En hann sagði líka núna og staðfesti það sem hann sagði áðan að honum fyndist ekki nógu margir hafa fengið að koma að undirbúningi málsins. Og hér erum við ekki að tala um skort á hverju sem er við undirbúning málsins. Hér erum við að tala um fólkið sem málið varðar. Við erum að tala um sjúklingana. Við erum að tala um hagsmunagæsluaðila, sjúklingana og í ljósi þess finnst mér málið bara einfaldlega ekki nógu vel undirbúið, sérstaklega þegar þau ganga svona hart fram núna og gagnrýna málsmeðferðina.

Herra forseti. Já, það er margt til bóta og við munum alveg örugglega koma því á framfæri. En við erum núna fyrst og fremst að ræða um það sem er ekki til bóta, jafnvel það sem horfir til verri vegar og það skiptir gríðarlegu máli. Við vitum alveg af hverju hæstv. ráðherra

í kjölfar athugasemda umboðsmanns Alþingis. Ég ætla að taka undir með hæstv. ráðherra hvað það varðar að ég tel ástæðu til þess að þingið ræði mál er varða réttindi sjúklinga og grundvallarmannréttindi fólks gegn því að

sá staður sem umræðan er um í þessu frumvarpi er löngu liðinn. Við erum löngu komin yfir þetta. Í þessu frumvarpi stendur til að lögfesta gríðarlega víðtækar, mjög víðtækar, heimildir til inngripa í frelsi fólks til þess að að því er virðist að þvinga fæðu ofan í það, þvinga það til hreinlætis. Ég veit ekki hvernig það virkar og er ekki viss um að ég vilji endilega heyra útlistanir á því, þvinguð lyfjagjöf, við erum að tala um gríðarlega alvarleg inngrip í réttindi fólks. Það eru ekki miklir varnaglar. Það er talað almennt um að það sé bannað að

Hvað gefur hæstv. ráðherra tilefni til að ætla að það sé eitthvað betra núna en þegar það komst ekki í gegn síðast? Ég veit það ekki. Það er ekki útilokað að það sé bara annað fólk í velferðarnefnd sem hafi aðrar skoðanir. Ég held að það sé ekki það samt. Ég held bara að umsagnir, vandleg skoðun og annað, gestakomur, hafi leitt það í ljós að við værum ekki á réttri leið með málið og það þyrfti að gera úrbætur á því. Sérstaklega í ljósi þess finnst mér mjög sérkennilegt að ráðherra hafi notað líkinguna um tímavélina. Hann hefði einmitt af því að málið komst ekki í gegn síðast, eftir að annar ráðherra hafði lagt það fram, átt að nota tækifærið núna og leita eftir víðtækari umsögnum og aðstoð við frumvarpið. Mér finnst þetta sérstaklega alvarlegt í ljósi þess að þeir sem ekki voru kallaðir að borðinu eru sjúklingarnir og talsmenn þeirra.

að trúa því að að baki þessu frumvarpi séu góðar fyrirætlanir eingöngu. Ég tel hins vegar ljóst af bæði frumvarpinu og þeim umræðum sem hafa átt sér stað hér að þetta er Það er úrelt hugsun að baki þessu frumvarpi og það er eitthvað sem hefði kannski mátt koma í veg fyrir með nánara samráði við þá aðila sem hafa verið að gagnrýna þetta einna mest, hafa verið að benda á þær nýju leiðir sem eru til til þess að leysa þessi mál. Ég hjó eftir því í ræðu hæstv. ráðherra áðan að hann nefndi Evrópuráðið og ábendingar sem þaðan komu.

Til þess þarf einmitt að vanda svona frumvörp sérstaklega vel og kalla að borðinu alla sem hugsanlega eiga snertifleti við þær ákvarðanir sem teknar eru við þessar erfiðu aðstæður. Það hefur einfaldlega ekki verið gert.

hugtök sem maður hélt að maður skildi á einhvern nýjan hátt. Eitt af þeim hugtökum er þingleg meðferð. Það að láta reyna á þinglega meðferð mála mála þýðir hjá okkur sem erum vön þinginu bara að senda mál sem stjórnin er einhuga um til þingsins til umsagnar og svo með einhverjum smá „justeringum“ er þetta orðið að lögum. En hjá ríkisstjórninni er þetta orðið skrúðyrði yfir það að vera með einhver mál algerlega í skralli hjá ríkisstjórninni, hafa ekki orku í að vinna það sín á milli og henda því óköruðu til þingsins í þeirri von að við getum einhvern veginn stagbætt

steindrápust á síðasta kjörtímabili af því að ríkisstjórnin og ráðherrar gátu ekki klárað upphafsverkefnið sem er að skila til okkar almennilegum málum sem þau alla vega sjálf eru sammála um. Þannig að ég velti fyrir mér hvort hv. þingmaður myndi telja að þarna skíni mögulega í það að það sé ekki einhugur í stjórnarflokkunum og frekar en að taka einhverja alvöruafstöðu í þessu máli með mannréttindum og gegn þvingunum t.d.

þessum ríkisstjórnarlíkama og hann minnir mig stundum á vísindaskáldsögur og einhver fyrirbæri sem urðu til í gömlum bókmenntum þar sem menn voru að raða saman líkamspörtum úr ólíkum kvikindum og

finnist þeir hafa verið afskiptir í umræðum um það. Ég held að þetta liggi fyrst og fremst í því. Ég ætla ekki að gera hverjum og einum ráðherra upp neina skoðun í þessu máli.

Af því að hér hefur verið rætt dálítið um tímavélar þá átti frumvarp þess efnis samkvæmt tillögunni að vera orðið að lögum 13. desember 2020, sem er tveimur dögum áður en þetta frumvarp var upphaflega sett í samráðsgáttina. Samningurinn kveður á um ríka skyldu aðildarríkja til að hafa náið samráð við fatlað fólk og tryggja virka þátttöku þess. Það þarf enga tímavél, það þarf bara að uppfylla t.d. þennan samning og hafa samráð við fólkið sem hefur mest um þessi mál að segja. Hér er talað í greinargerðinni um að mikið samráð hafi verið við fólkið sem beitir þessum lögum en ekkert við fólkið sem þessum lögum á að vera beitt á, fólkið sem samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna er að hluta til fólkið (Forseti hringir.) sem ríkið er skuldbundið til að hafa samráð við. Það þarf enga tímavél. Það þarf bara að fylgja samningnum.

einmitt út frá því að það hafi ekki verið litið til ákvæða samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þrátt fyrir að stjórnvöld hafi fullgilt og skuldbundið sig til að virða og framfylgja þeim samningi.

eiga náttúrlega helst ekki að orka tvímælis en gera það í dag og við þurfum auðvitað að leita allra leiða til þess að þetta verði í lagi.

um það verklag sem er viðhaft nú þegar á heilbrigðisstofnunum hér á landi, lagaramma um þvinganir, um valdbeitingu, annars konar inngrip í sjálfsákvörðunarréttinn, inngrip í frelsi og friðhelgi einkalífs sjúklinga.

að það á að leggja metnað í það og sýna frumkvæði um það og það á að sýna þá auðmýkt í ljósi eðlis málsins að samráð við smíði þess á að vera og hefði átt að vera raunverulegt og efnislegt samráð og samtal. Ég hlustaði á framsöguræðu hæstv. heilbrigðisráðherra þar sem hann opnaði á þessu atriði enda hefur komið fram gagnrýni um þetta atriði í fjölmiðlum í dag.

hefði samt sem áður og kannski ekki síst vegna inntaks athugasemdanna einmitt átt að gefa samráðinu raunverulegan

það leiðir af eðli máls og ekki ætla ég að þykjast hafa innsýn eða skilningi á því við hvaða aðstæður þarf að beita þvingunum, en það er gert og gert eftir mat lækna og það blasir við að þegar þeim er beitt

þau samtök og þeir aðilar, viðurkenna þörfina á lagasetningu. Þess vegna finnst mér svo grátlegt að það hafi ekki verið settur metnaður í að leyfa þessu samráði að eiga sér stað.

Til þess að hún geti það þarf hún að vinnast í sátt og þannig að löggjöfin sjálf sé ekki í anda þeirra aðgerða sem hér er verið að tala um sem eru þvingandi í eðli sínu.

við þekkjum það með inntak þeirra aðgerða sem þarna eru undir. Þess vegna held ég að það sé eitt atriði að tryggja lagastoðina og að lagaumgjörðin sé skýr

og það hefur komið fram oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og allan þennan tíma sem þetta mál hefur legið uppi í ráðuneyti hefur það legið algjörlega ljóst fyrir af hálfu Geðhjálpar að sú var einlæg óskin

að frumvarpið sé unnið með þeim hætti sem blasir við og öskrar á mann og við sáum síðast í fjölmiðlum í dag að eru gerðar alvarlegar athugasemdir við. Það er þannig af hálfu Geðhjálpar, af hálfu Landspítala, af hálfu landlæknis, af hálfu Þroskahjálpar að öll þessi samtök og allir þessir aðilar virðast vera sammála um að það sé jákvætt, það sé eðlilegt og nauðsynlegt að endurskoða lögin að þessu leyti. Geðhjálp nefnir að þarna sé sitthvað til bóta en upplifir þetta nánast, skiljanlega vil ég segja, sem þvingandi aðgerðir hvernig þessi lagasetning á að fæðast. Ég ætlaði í sjálfu sér ekki að hafa þetta mjög langt en nefni þó að

varðandi réttindi fatlaðs fólks. Í því samhengi leyfi ég mér að nefna að minn flokkur, sá flokkur sem ég tilheyri, hefur talað fyrir því til lengri tíma að það eigi að lögfesta samninginn um réttindi fatlaðs fólks. Það hefði verið áhugavert að sjá hvaða áhrif það hefði getað haft á innihald þessa frumvarps ef við værum búin að festa í sessi, festa í íslenska lagasetningu þau ákvæði sem er að finna í samningnum og hvort það hefði haft áhrif á inntak

Eitt er að tala um þinglega meðferð og að þingið eigi að fá að vinna þetta mál, þar erum við dálítið að ræða hinn augljósa hlut, það gerir þingið alltaf. Að leggja það á borðið sem eitthvert framlag til vandaðrar vinnu er sérstök

að aðkoma þingsins að málinu núna breytir því ekki hver forsagan er og með hvaða hætti hæstv. ráðherra kynnir málið til leiks í þingsal. Við sjáum það í greinargerðinni og málinu öllu að samráð er haft við Landspítala og við landlækni.

áhyggjuefni að sjá tóninn í umsögn Þroskahjálpar hvað það varðar að það virðist vera sem ekki hafi ekki

sérstaklega frá hæstv. heilbrigðisráðherra hvað það varðar og hvaða augum hann lítur þá umsögn sem liggur fyrir og hvort það sé ástæða til að rýna frumvarpið sérstaklega hvað þau sjónarmið varðar.

þremur mánuðum áður er Alþingi búið að samþykkja þingsályktun um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

og skýran vilja Alþingis um að við samningu á frumvarpi af þessu tagi yrði að hafa samráð við hópinn sem um ræðir. Ég fæ það ekki alveg til að ganga upp að það hafi ekki verið gert. Og að það hafi ekki verið gert í tvígang er alveg fráleitt, þegar seinni útgáfa frumvarpsins sem við höfum í höndunum núna var lögð fram, þegar lögfesting samningsins átti samkvæmt vilja Alþingis að vera lokið. vera lokið. Nú höfum við dálítið talað um síðustu daga virðingu framkvæmdarvaldsins fyrir ákvörðunum Alþingis og þeirri umræðu sem á sér stað hér í sal. Hvað segir þetta um stöðu

að heilbrigðisráðuneytið hafi gætt að því að ákvæði frumvarpsins séu í fullu samræmi við réttindi fatlaðs fólks, meira er nú öryggið ekki. Það er verið að biðla til þingsins um að tryggja þetta nú því að af lestri frumvarpsins er augljóst að Þroskahjálp

á vegum ákæruvaldsins og þekkingar á réttarkerfinu. Hér erum við með á síðu fjögur f- og g-liði, annars vegar um kæru til sérfræðiteymis og hins vegar um málskot, sem sagt um úrræðin sem standa fólki til boða ef það vill ekki una þeirri nauðung sem boðið er upp á. Sérfræðiteymi sem kæra gengur fyrst til skal kveða upp úrskurð innan fjögurra virkra daga frá því að kæra barst en upphafsdagur frestsins telst vera næsti virki dagur á eftir þeim degi þegar kæran berst þannig að í rauninni er þetta lengri tími. Síðan er heimilt að bera úrskurð sérfræðiteymis undir héraðsdómara og skal hann úrskurða í málinu innan viku frá því kæra berst honum. Vilji viðkomandi enn ekki una niðurstöðu er hægt að skjóta málinu til Landsréttar og hraða ber meðferð máls þar svo sem kostur er. Er þetta ekki dálítið langir tímafrestir?

þar sem verið er að fjalla um umsagnir er verið að fjalla um mikilvægi þess að þessi lagasetning haldist í hendur við önnur úrræði sem eru fyrir hendi í lögræðislögum og í hegningarlögum.

hafa kerfið okkar svona? Við erum ekki að reyna að vaxa út úr því. Við erum ekki að reyna að komast í eitthvert annað, nýtt og betra. Við erum ekki að taka tillit til þess hvaða áhrif það hefur á einstakling að vera beittur nauðung. Hvar er það tekið til? Hvar er rætt um langtímaáhrif á fólk sem er beitt nauðung og hvernig við getum farið aðrar leiðir? En það sem mér fannst líka svolítið merkilegt er að það er verið að tala um að hafa eftirlit með póst- og bréfsendingum. Af hverju? Af hverju er verið að hafa eftirlit með þessu? Hvað er hættulegt við þetta? Hvað er fólkið að gera? Aðgangur sjúklings að eigum sínum er takmarkaður og fjarlægður gegn vilja hans.

erum við ekki einu sinni að fylgja eftir í meðferð, þau sem leita á bráðamóttöku geðdeildar vegna sjálfsvígsvanda. Við erum ekki einu sinni að spá í þau en ef þú ert búinn að leggjast nauðugur inn á geðdeildir Kleppsspítala